Уважаеми народни представители, моля да заемете местата си. има насрочена комисия за Изборния кодекс. То ще се удължи с времето на парламентарните групи, така че се обръщам към тези, които ще участват в работата на тази комисия, да знаят, че ще има малко удължаване. Представяне и отчет на правителството.

представител Йорданка Йорданова към Хасан Адемов – министър на труда и социалната политика, относно подобряване условията на труд на социалните работници в област Варна, както и увеличаване на техните трудови възнаграждения.

януари 2004 г.; - народните представители Тотю Младенов и Светлана Ангелова към Хасан Адемов – министър на труда и социалната политика, относно политиката на правителството за овладяване на растящата безработица от началото на 2014 г.

- министър-председателя господин Орешарски на въпрос от народния представител Ивелина Василева; - министъра на околната среда и водите госпожа Искра Михайлова – също на въпрос от народния представител Ивелина Василева;

Заповядайте, госпожо Цачева. Член първи на Българската конституция гласи, че България е република с парламентарно управление. Когато тази сутрин от български медии ми стана ясно, че днес във времето на парламентарния контрол ще слушаме Отчет на правителството, аз не повярвах. Защото не това е смисълът на парламентаризма, който е във времето на опозицията, тогава когато тя е в правото си, да задава въпроси и да получава отговори, отново за пореден път, така както се случва във всяка първа сряда на месеца, когато имаме възможност от името и на опозицията да поставяме точки в дневния ред за разглеждане, времето да бъде скъсявано, да не можем да стигнем до гласуване на законопроекти, които сме предложили, както това се случи в сряда, преди два дни – нещо, на което ще станем свидели след малко. Ние знаем, че за пореден път ще изслушаме как правителството самодоволно ще се похвали и ще се чудим дали да вярваме на очите и ушите си, дали не стъпваме по българските улици и не познаваме ситуацията в българските градове и села. Самооценката на най-мразеното българско правителство (шум и реплики от ДПС), е израз на неговото самозабравяне и капсулиране зад многолюдните кордони на МВР служителите и на служителите от НСО. Тази сутрин, влизайки в сградата на Народното събрание, такива служители ме питаха: „Защо сме тук, госпожо Цачева?”. Защо? Защо голяма част от органите на реда са ситуирани около сградата на Народното събрание, друга част от тях са на границата по обясними и наложителни причини? Къде са силите за реда в българските градове и села тогава, когато медии, контролирани от това правителство, ни подават репортажи за това какво се случва с оставените на произвола възрастни наши сънародници – обект на всякакви видове посегателства? Вместо това във времето на парламентарния контрол, когато са включени камерите на Националната телевизия и микрофоните на Националното радио, ние за пореден път ще слушаме какво? Ние го знаем. Нямах възможност да се запозная с обемния отчет, който ни бе раздаден 15 минути преди почивката, но мисля, че без да сгреша, бих могла да го възпроизведа с голяма доза достоверност, защото начинът, по който това управление облъчва не само нас, народните представители, но и българските граждани, вече е познат по своя стил. Чуваме, че правителството е успяло да промени цялостната социално-икономическа обстановка в страната. Колеги от ГЕРБ, не ми опонирайте! Вярна е тази констатация, защото никога в последните 20 години ситуацията в страната не е била толкова дълго време така напрегната и несигурна. Изход не се вижда, колеги, и от управляващото мнозинство. Хората са на улицата, бизнесът е объркан, чуждите инвеститори не просто си тръгват, те бягат от България. За да отклонят вниманието от скандалите, в които участват, със знанието на управляващото мнозинство, ни заливат информационни потоци с компромати, произведени от близки на правителството. Ние знаем, че се цели отклоняване от онези теми, които са много съществени и притеснителни за Вас, но в крайна сметка проблемите на българското общество на са проблемите на „Позитано” 20. Кабинетът сигурно ще отчете, че е възстановена социално-икономическата стабилност, поставени са основите на икономически растеж и са започнали реформи във всички области, а институционалната култура на общуване е възстановена. За каква култура на общуване между институциите, след като по един безпрецедентен начин се показва парламентаризмът, след като този състав на Народното събрание е залог на едно управление на неясните задкулисни и безпринципни договорки? След това определение е необходима пауза, защото знам, че и Вие го мислите по този начин, колеги, и в коментари с нас в кулоарите го споделяте, но отговорността, която ще понесете за това, ще стане много ясна и тогава няма да се криете зад колективни документи, гласувани след такива големи, обемни доклади като този отчет, който ни се предлага сега ад хок, на поглед да го вземем. Така че не бързайте да се подхилквате, защото ще дойде и Вашето време, когато и Вашите избиратели ще Ви питат кой и как управлява днес България. Истината е, че в страната тече процес на реставрация и то на реставрация не от времето на бившата тройна коалиция или от първите години на прехода, реставрация на най-осъдените от цялото общество практики от времето на тоталитарното комунистическо управление. (Шум и реплики от втората, третата и четвъртата по резултати на изборите партия да се чувстват като абсолютно управляващи по начин и със самочувствие, че са спечелили изборите. Убедена съм, че Вашето поведение на самодоволни диктатори много скоро ще отиде в историята. (Смях в КБ и ДПС.) Облъчвате ни със засилените си социални дейности, с това, че 90% от социалната програма била изпълнена. Вие можете да кажете всичко. Медиите могат да го интерпретират по няколко пъти, истината обаче е друга. И аз съм убедена, че всеки един от Вас като отговорен политик знае истината и е дълбоко притеснен от това, което се случва в страната. Ако това беше вярно, българските граждани днес щяха да бъдат български граждани, а децата ни нямаше да излизат на Терминал 2, нямаше да потичат потоци от български граждани към отворените пазари на Европа в началото на тази година. За всичкото това, каквото и да се каже, единственото вярно според мен е, че това правителство – правителство на тайните договорки, остана средство за разчистване на сметките при партийните Ви междуособици. Това е истината! Аз нямам нищо против да го правите, докато се самоунищожите. (Ръкопляскания правителството да можеше да реши поне един проблем на българските граждани, защото всички ние в тази зала – народните представители, сме тук по волята на българските граждани. Ние като опозиция също го искаме. онова, което направите полезно за българските граждани, но ги няма тези полезни резултати, тези конкретни неща, които така щедро обяснявахте в предизборните си програми и така бързо забравихте в така нареченото си и чрез програмното правителство на господин Орешарски. Затова ние Ви призоваваме: не губете времето на България, не губете времето на българските граждани, защото нямат повече търпение хората. И това Вие също много добре го знаете. Направете единственото достойно и правилно, което можете, за да си отиде този мандат на Четиридесет и второто Народно събрание и това задкулисно управление с що-годе някакво достойнство! Подайте си оставката, господа управляващи, и Вие, господин Орешарски! Благодаря Ви, уважаема госпожо Цачева. Няма да взема отношение по политическите Ви констатации, но ще взема отношение, защото имаше част по начина на водене. ЦЕЦКА ЦАЧЕВА

Второ, в рамките на парламентарния контрол отчетът на правителството, който е практика в това Събрание, се случва за трети път днес. Смятам, че отчетът, присъствието на министър-председателя и кабинета тук е най-добрата форма на парламентарен контрол! Ако на някой не му харесва и има друг начин на мислене по отношенията на взаимодействие между Народното събрание и кабинета, това е негов проблем, не е нито на Конституцията, нито на Правилника, нито на Четиридесет

Благодаря Ви, господин председател. Уважаеми господин премиер, уважаеми дами и господа министри, народни представители! Ще Ви занимавам с един конкретен и изключително актуален проблем. Въпреки многохилядните гневни предупредителни протести на тютюнопроизводителите през миналата седмица, кампанията по изкупуването на ориенталски тютюни не върви добре. В някои населени места в Родопите тази кампания изобщо не е започвала, а сме средата на месец януари. Недоволството на тютюнопроизводителите от закъснялата кампания и ниските изкупни цени расте. През последните месеци бяха проведени няколко срещи на представителите на тютюневите търговци с министъра на земеделието и храните и представителите на тютюнопроизводителите. Въпреки това търговците продължават да мълчат и не дават никакви знаци за по-активен партньорски диалог с производителите на ориенталски тютюни. Възможни са нови протести, които ще бъдат още по-мащабни и могат да ескалират в по-радикални форми на гражданско неподчинение. От 1993 г., когато беше премахнат държавният монопол върху тютюна у нас, досега винаги е имало големи или малки проблеми с изкупуването на ориенталските тютюни. Проблемите тази година обаче преминават допустимите граници на търпимостта. Това се дължи преди всичко на промените, които бяха направени в Закона за тютюна през 2012 г., с които се либерализира търговията с тази специфична земеделска стока. Очакванията за повишаване на конкуренцията на тютюневия пазар и съответно изкупните цени не се сбъднаха. Фирмите, които се занимават с изкупуването на тютюн, днес са същите, които бяха и преди промените в закона. Либерализацията на тютюневия пазар беше грешка с тежки икономически и социални последици за тютюнопроизводителите, защото беше ликвидирана възможността държавата да регулира, контролира и подпомага търговията с тази специфична акцизна стока. Погрешно е да се твърди, че в този случай трябва да важат същите пазарни механизми, които регулират пазара и на другите земеделски стоки и че цените се определят от търсенето и предлагането. За да се убедите каква е и колко голяма е разликата между тютюна и другите земеделски продукти като стоки, ще Ви дам следния пример. Ако произвеждате домати и краставици и можете да ги продавате поотделно именно като домати и краставици, или да ги продавате като нарязани на салата, няма да имате никакви проблеми. Вие избирате в зависимост от пазарната конюнктура. Но ако произвеждате тютюн, можете да го продавате само и единствено като тютюн. Ако решите да го нарежете и да го продавате нарязан, моментално попадате под ударите на закона, подлежите на тежки санкции. Това определено вече не е свободен пазар. Цената на 1 кг. нарязан тютюн на черния пазар е осем пъти по-голяма от цената на суровия ненарязан тютюн. Съгласно закона акцизът, който се полага на държавата от продажбата на 1 кг. нарязан по съответния начин, е 152 лв. Ако приемем, че средната цена на необработен 1 кг. е 5 лв., това, което държавата взима под формата на акциз за 1 кг. нарязан тютюн е над 30 пъти повече от цената за 1 кг., която взима производителят. Това е едно безспорно доказателство за ползите на държавата от тютюнопроизводството и за необходимостта от съответна регулация. Неслучайно в много държави тютюнът е абсолютен държавен монопол. Повече от 95% от произвежданите в България ориенталски тютюни са предназначени за износ. Едва ли има друга земеделска култура у нас, която да има такъв голям принос за българския износ. Мерките, които трябва да бъдат предприети за решаването на днешните проблеми на изкупуването на ориенталски тютюни, трябва да бъдат насочени към възстановяване на регулативните и контролни функции на държавата върху този процес. Тези мерки могат да бъдат разделени на две групи – спешни и дългосрочни. Мерките, които определяме като спешни, нетърпящи никакво отлагане, са следните. Първо, Комисията за защита на конкуренцията да ускори процеса за проверка на предположенията за съществуването на картелно споразумение между фирмите по отношение на сроковете и цените за изкупуване на тютюни. Второ, Министерството на земеделието и храните да разработи варианти за разпределение на предвидените 100 млн. лв. в бюджета за 2014 г. на база произведените количества от реколта 2013. По-голямата част от тютюнопроизводителите не приемат схемата на досегашния референтен период за разпределяне на националните доплащания. Трето, Министерството на земеделието и храните да разработи схеми за подпомагане на тютюнопроизводителите по други програми за развитие на селските райони. Четвърто, областните дирекции по земеделие, заедно с общините, да създадат регистри на тютюнопроизводителите, които да бъдат използвани за допълнително подпомагане. С промените в Закона за тютюна през 2012 г. тези регистри бяха премахнати. Пето, Министерството на земеделието и храните спешно да организира назначаването на държавни експерти по оценяването на тютюна, които в кратки срокове да се включат в кампанията по изкупуването на ориенталски тютюни. Шесто, да се извърши щателна проверка на условията и критериите, при които са издадени лицензите за промишлена обработка на тютюн в България и дали тези условия се спазват от съответните фирми. Дългосрочните мерки за решаването на проблемите с изкупуването на ориенталски тютюни са свързани с необходимостта от промени в Закона за тютюна, които да включват. Първо, създаване на регистър на фирмите, които изкупуват тютюн, условията за регистрация трябва да гарантират взаимноизгодни договорни взаимоотношения между производители и търговци. Тези взаимоотношения трябва да определят сроковете за начало и край на кампанията, както и информация за качеството и цените. Второ, да се създаде административно звено в рамките на Министерството на земеделието и храните със съответните регионални структури, които да имат разпределителни и изпълнителни функции в сектор „Тютюн“. Трето, да се регламентира дейността на държавните експерти като се разпишат ясно правомощията им и санкциите, които могат да налагат. Четвърто, да се разгледат стандартите за оценка на качеството на тютюна в съответствие с последните изисквания за производството на тютюневи изделия. Пето, да се стимулира и подпомага създаването на сдружения на производителите на тютюн и сключването на колективни договори за производство и изкупуване. Да се проучи и приложи опитът на съседните на нас страни, които също произвеждат ориенталски тютюни и стимулират неговото производство. След като има значителни разлики в изкупните цени на едни и същи сортове в нашата и съседни страни, в сравнение с България, у нас в това отношение очевидно има проблеми.

По начина на водене – заповядайте, госпожо Цачева. Уважаеми господин председател, няма спор, че съгласно правилника и практиката на редица състави на Народното събрание министър-председателят и членовете на кабинета, министрите, могат да присъстват на заседанията на Народното събрание, могат да вземат винаги думата, когато я поискат. Но тази възможност е уредена не в главата за парламентарен контрол, поради което аз се противопоставям на Вашето разбиране, че по този ред на чл. 61 могат

ужасяващо такова, когато се задават конкретни въпроси. По тази причина аз няма да Ви призова да приложите точно разпоредбата на чл. 61 и да използвате Вашето правомощие, което дава възможност... ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Ще го използвам аз... И без да ме призовавате... ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Може ли да не ме прекъсвате, господин председател?

ще коментира конкретен въпрос. Не Ви призовавам да определите такова време, защото Парламентарната група на ГЕРБ при това грубо погазване на парламентаризма няма да слуша хвалебствията на кабинета Орешарски. Благодаря Ви. Благодаря Ви, госпожо Цачева. Само да Ви кажа, че Вашата група няма навици да изслушва министър-председателя, защото в предишния Парламент той не идваше тук. Наричаше народните представители безделници и никак не го беше еня да се отчете пред Парламента какво прави правителството. Но понеже парламентаризмът, отчетността на кабинета пред Парламента, спазването на Конституцията са над частните разбирания за отношенията между властите, които проповядвате, ние ще продължим нататък. Искам да благодаря на министър-председателя и да обърна внимание, че това е третият отчет на правителството – не е първи, не е втори и винаги е ставало по този начин. Също така, че чл. 61 се отнася за всички заседания и не изключва заседанията на парламентарния контрол. Министър-председателят и всички министри могат да присъстват и да вземат отношение по всеки въпрос. Аз в правото си като председател, преди изказването на госпожа Цачева, смятам, че до половин час е едно разумно време, в което правителството да представи своя трети отчет пред Парламента. Заповядайте, уважаеми господин министър-председател.

Благодаря, господин председател. Уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми членове на кабинета! Днес съм тук при Вас, за да направя коментари за отминалите седем месеца от началото на мандата на кабинета период, който действително може да се характеризира като един от най-трудните и динамични в новата българска история. страната ни бе в състояние на дълбока институционална криза, продължителна икономическа депресия и задълбочаващ се дезинтегритет в обществото. Очертаваше се сериозно неизпълнение на приходите в бюджета от порядъка на 1 млрд. лв. Реална бе опасността от ново, шоково увеличение на цената на ел. енергията с исканите от 25 до 40 на сто. Икономиката буксуваше, затисната от лошата външна конюнктура, но и от безпрецедентния административен и силов натиск върху бизнеса. По оценки на служебния вицепремиер по онова време под риск бяха над 270 млн. евро от европейските фондове, без агрофондовете. Размерът на поетите и неизплатени ангажименти в бюджета надвишаваше аналогичните суми от лятото на 2009 г., послужили за повод на предходното правителство да говори повече от три години за лошо наследство и да се оправдава за своята управленска немощ с въпросните заварени задължения. Фискалните резерви бяха стопени наполовина – от 8 до под 4 млрд. евро, а външният и вътрешен

края на първото тримесечие на миналата година. Така за по-малко от четири години фискалната позиция на страната беше влошена с около 8 млрд. лв. Спирам се само на някои от икономическите негативи, които заварихме в началото на нашия мандат, защото те са измерими с числа. Ще се въздържа да коментирам още по-негативните тенденции, разградената държавност и институции, наслоената конфронтация в обществото между различни социални и професионални групи, сериозното отстъпление от демократичните принципи на управление, защото тези тенденции, макар и видими, са трудно измерими и податливи на спорове, а задачата ни днес не е да коментираме миналото, а да гледаме в бъдещето. В съответствие с неписаното правило, че една беда никога не идва сама, този кабинет се изправи пред още една трудност – миграционната вълна. Като резултат общественият ред трябваше да се защитава както от дестабилизиращи вътрешни, така и от различни по характер, но сходни по крайни ефекти външни фактори. Още в първия план на действие акцентирах на необходимостта да се овладеят негативните тенденции в икономиката и да се стабилизират публичните финанси, да се приложат мерки за оздравяване на енергетиката, да се подсилят тези социални политики, които най-пряко засягат уязвимите социални слоеве, както и да се намали общественото напрежение като се отслаби ненужната политическа конфронтация. Кои от тези задачи и в каква степен успяхме да изпълним за отминалите седем По-изчерпателен отговор на този въпрос се съдържа в представения на Вашето внимание отчет, което ми позволява да направя един по-общ коментар на нашата дейност за отминалия период. Преустановихме централизирания натиск върху бизнеса. Днес инвестиционната среда остава противоречива поради редица обективни обстоятелства. Негативно влияние безспорно оказват и стимулираните политически напрежения, но вече го няма страха от целенасочените проверки на контролните органи, както и от селективното отношение на централната власт. Променихме методиката на ценообразуване на електроенергията, което предпостави не търсеното от участниците в енергийната система увеличение на цените, а намалението им на два пъти, макар и с по-скромни размери. Освободихме системата от високите преносни такси, за да стане възможен отново износът на ток. Тези първи стъпки бяха затвърдени чрез по-нататъшни действия за ребалансиране на системата. Инвентаризирахме и променихме стила на работа по големите инвестиционни проекти. Отказахме се от политиката да се бавят процедурите по тях, за да се съхранява вътрешният и външен политически комфорт. Заменихме този подход с по-прост и ефективен – да се работи ускорено. В резултат на това отбелязахме видим напредък поне по няколко от тези проекти – Южен поток и Южния газов коридор – ТАП, газовите връзки със съседните страни, проектираната нова ядрена мощност в „Козлодуй“. Ще продължим да работим приоритетно по тях като следваме принципа на диверсификацията, тоест не допускаме едностранчивост при тяхната реализация. Разплатихме голяма част от задълженията на централното правителство към бизнеса. Все още не сме успели да изчистим всички задължения. Например на болниците към техните длъжници, но подходът към тях е продиктуван от необходимостта да се установи една по-надеждна система за финансово управление и контрол. В рамките на отминалата година практически върнахме цялото дължимо ДДС и за първи път от 2008 г. насам започваме новата година на чисто. Това коства на бюджета близо половин милиард лева. От малко над 700 милиона невърнато ДДС в средата на миналата година, то бе сведено до малко над 200 млн. лв. в края на предходната година. Подчертавам, подлежащо за връщане ДДС, за което не е изтекъл обаче законовият срок. Това е най-ниското салдо невърнато ДДС за последните 7-8 години. Ускорихме усвояването на европейските фондове. Само едно сравнение за илюстрация. Общият размер на усвоените средства по структурните и Кохезионния фондове към 31 май 2013 г. възлизаше на 37 на сто от цялата сума за 7-годишния период. 31 май 2013 г. същият показател бе 40 на сто, за да достигне в края на миналата година до 54 на сто. Сами можете да се убедите, че скоростта на усвояване практически е 4 пъти по-висока – 14% за шест месеца на фона на усвояемост от 37 на сто за шест години. Минимизирахме загубите на средства от европейските фондове до 35 млн. евро спрямо поставените под риск над 270 млн. евро. Успяхме да оползотворим напълно и агрофондовете от общността, без да загубим нито едно евро въпреки силните рискове, които заварихме. Отново няма да се изкуша да правя коментари за извършеното до средата на миналата година. Говоря пред Вас само за задачата, която си поставихме и изпълнихме по един много добър начин. Голямата заслуга, разбира се, остава за моите колеги от кабинета, от една страна, но също и на служителите от съответните административни звена, които проявиха голяма отговорност при изпълнение на ангажиментите си. Осъществихме и видим напредък при подготовката на споразумението за партньорство. Стъпихме на една сурова начална версия, която наследихме и след активен обществен дебат и диалог с Европейската комисия сме близо до окончателното й финализиране. Движим се с добро темпо и спрямо останалите страни членки. През февруари Министерският съвет ще приеме окончателния вариант на споразумението и ще го изпрати в Европейската комисия за официални преговори. След известни колебания в първите месеци на мандата приходните агенции постепенно навлязоха в едно по-добро темпо на работа и наваксаха значително наследеното изоставане в събирането на приходите. Ако в средата на годината техните оценки за степента на неизпълнение на приходите се ориентираше на около 1 млрд. лв., до края на годината това неизпълнение беше свито повече от два пъти. Нещо повече, ще си позволя едно аналитично сравнение за сведение на тези наши опоненти, които излязоха от залата между другото преди малко, и доскоро публично се радваха как властта няма да изпълни приходите си с 1 млрд. лв. Ако не бяхме променили политиката си по отношение на връщане на ДДС и бяхме приключили годината със същото салдо невърнато ДДС, което заварихме в началото на мандата, днес щяхме да наблюдаваме преизпълнение на приходите. Подготвихме и вече са въведени нови техники за събиране на данъчните приходи, обратното начисляване на ДДС за зърнени и технически култури, нов тип фискален контрол за входящите стокови потоци в страната, който да предотвратява отклоняването от облагане на вътрешнообщностните доставки, облекчени условия при облагане с ДДС на малките фирми. Друго предсказание на опонентите от лятото на тази година – новата власт ще изхарчи, а според някои ще открадне 1 млрд. лв. нов дълг, който Парламентът разреши да бъде емитиран, за да се приключи миналата финансова година. Още тогава обясних, че вземаме новите заеми, за да изплатим старите и това няма да доведе до увеличение на дълга. Крясъците на опонентите обаче бяха достатъчно силни. Днес можем да направим равносметка като проследим измененията на консолидирания правителствен дълг за миналата година. В края на първото тримесечие на миналата година, когато приключи мандатът на предходното правителство, този дълг възлизаше на малко над 14,4 млрд. лв. По предварителни данни към края на миналата година размерът на дълга възлиза на около 14,1 млрд. лв., тоест имаме не увеличение, а намаление на дълга. Ще повторя, новият дълг бе взет, за да се изплати стар такъв излизащ падеж, натрупан и по времето на управление на ГЕРБ. Такива операции не увеличават дълга. Надявам се сега всеки, който се включи в летния хор с нелепи обяснения по теми, които не разбира,

Подготвихме поредица законопроекти, в които се редуцират административните тежести върху бизнеса. Досега Министерският съвет прие отпадането или смекчаването на над 100 регулаторни режима, някои от тях вече са в Парламента, а други предстои да се внесат. За настоящата година имаме задачата да предложим поне още 100 такива режима. Гледаме на тази инициатива не само като на мярка за подобряване на бизнес климата, а и като на ефективен антикорупционен инструмент. В тази връзка въведохме изискване за всеки нормативен акт да се изготви оценка на въздействие, в това число да се преглежда и от специализираното звено за противодействие на корупцията БОРКОР. Подготвихме промени в законите, които опазват ефективната конкуренция от монополите. В напреднал стадий на подготовка са нови закони или подобрения в действащи такива по отношение на защитата на потребителите. Вече обсъждаме готов работен вариант на закон за индивидуален фалит, който да защитава добросъвестните, свръхзадлъжнели физически лица. Инициирахме нова кредитна линия за стартиращ и малък бизнес посредством Банката за развитие. Готови са и гаранционните схеми, с които да се подкрепят и по-големи стопански предприятия. Предстои да развием банкови продукти за насърчаване на експорта и основаване на нови предприятия. В тази насока регистрирахме и известно забавяне спрямо началните ни графици, но това ни амбицира да продължим още по-усилено върху преструктурирането на основния ни инструмент – Банката за развитие. Възстановихме диалога с местните власти. Подписахме споразумение с Националното сдружение на общините и възстановихме работата на Съвета за децентрализация. Засилихме финансирането на общините с оглед постепенното укрепване на финансовата база на местните органи на власт. Ще продължим с политики, които намаляват различията между регионите. Продължихме и започнатите структурни реформи в административната сфера, като корено променихме подходите при нейното реализиране. Окончателно канцелирахме всякакви планове за физическо разместване на централни и административни звена из страната, подготвихме рационализиране на административните звена и изчистването им от дублиращи функции. Продължаваме да работим и по заварените планове за електронизация на публичните услуги, преследване на крайната цел за пълно и завършено електронно правителство. Сложихме началото и на една по-агресивна социална политика. Подсилихме финансово редица социални програми, насочени към стимулиране на раждаемостта и отглеждането на деца, разширяване на системата за енергийно подпомагане, повишаване на минималната работна заплата, ежегодно индексиране на пенсиите, намаляване на таксата за достъп до здравни услуги за възрастни хора и други. Разширихме активните мерки на трудовия пазар. Разработихме и национален план за младежката безработица – една програма, насочена към обезпечаване на първо работно място на младите хора. Актуализирахме размера на месечните добавки за деца с трайни увреждания. Вече е в сила корекция в персоналното подоходно облагане. Тя предвижда да се възстановява платеният данък върху минималната работна заплата. Това е инструмент, който избягва в голяма степен минусите на необлагаемия минимум, а съдържа позитиви, близки до неговото действие, както и в контекста на въздействие върху бюджетните приходи, трудовия пазар и конкурентоспособността на икономиката ни. Правя тези пояснения поради появилите се, очевидно едностранчиви, критики защо първо трябва да се събира данъкът, а след това да се връща. В сферата на образованието направихме стъпки към усъвършенстване на системата за делегираните бюджети и поставихме засилен акцент по-нататъшното развитие на професионалното образование и обучение. В сферата на здравеопазването успяхме да приключим отминалата година без сериозни дефицити въпреки лошите показатели, оформени в средата на годината. Подготвихме редица промени в нормативната рамка в посока на заздравяване на системите за финансово управление и контрол. Между ключовите задачи, които стоят за разрешаване през настоящата година, укрепване и модернизиране на Спешната помощ, въвеждане на електронната здравна карта и подготовката на болничната система за по-нататъшни реформи. Започнахме процес на нормализиране на работата на всички служби с отговорности за сигурността на страната. Подготвихме и представихме в Парламента нов Закон за МВР, където ясно се разграничават правомощията и отговорностите на политическото и професионалното ръководство. Прекратихме безразборното боравене със специални разузнавателни средства. Все по-голям акцент поставяме върху противодействието на престъпността срещу личността и собствеността на гражданите, както и върху престъпления, ощетяващи фиска. Полицията демонстрира висок професионален стил на работа, успявайки в отминалите месеци да балансира между опазването на обществения ред, от една страна, и спазване на правата на гражданите на мирни протести, от друга страна. Финализирахме подготвения от няколко години нов Наказателен кодекс – плод на дългогодишни усилия на министри – три или четири, и на множество експерти, юристи и правозащитни организации. Сигурен съм, че не е съвършен, доколкото въобще е подходящ такъв термин за тази материя, но съм уверен, че след заключителните дебати тук, в тази зала, между двете четения ще имаме един модерен инструмент за прилагане на превантивно-наказателна политика. На път сме да решим и един от най-острите проблеми на отминалата година, породен от неочакваната и силна по интензивност бежанска вълна. След някои начални колебания и търсене на баланс между задължителната в подобни случаи хуманност към нещастието на тези хора и възможностите на страната да ги подпомогне без да засягаме националната си сигурност, приехме и изпълняваме стриктен план за действие. Така все повече се доближаваме до състояние на пълен ефективен контрол върху всички системи за управление на тази система. Осъществихме необходимата приемственост във външната политика, стриктно следвайки нашата евроатлантическа принадлежност, като целта ни е да възстановим традиционния за българската външна политика балансиран подход към всички наши външни партньори и приятели. Уважаеми дами и господа народни представители, обърнах внимание само на по-важното от работата на кабинета за отминалите седем месеца. Ще се опитам да направя и едно обобщение. Все още страната се намира в трудна социално-икономическа обстановка. Все още сме далеч от състоянието в 2008 г. – последната година, преди да навлезем в мандата на предходното правителство. Все още нашите и външни инвеститори не са сигурни струва ли си да се инвестира в условия на подклаждана политическа нестабилност. По-важното обаче е, че за отминалия период успяхме да обърнем посоката на движение, да стопираме преобладаващата част от формираните негативни тенденции и в редица случаи да направим първите стъпки към нормализация на икономическия и обществено-политическия живот. Предстои ни много работа и аз вярвам, че ще бъдем подкрепени от всички, които не са безразлични към бъдещето на нашата страна. Благодаря на всеки от Вас – вляво и в центъра на тази зала, за подкрепата на нашите усилия да стабилизираме държавата. Исках да благодаря и на всички вдясно в залата, които ни критикуваха градивно, а не самоцелно. Въпреки че отсъстват, ще го направя пак в името на по-доброто бъдеще на всички български граждани.

за представянето на третия отчет на правителството пред Четиридесет и второто Народно събрание. Благодаря Ви и за този реалистично оптимистичен тон, който звучи от този отчет и чуват българските граждани.

Уважаеми господин председател, уважаеми господин министър-председател, госпожи и господа министри, уважаеми колеги народни представители! Свидетели сме вече на трети отчет на правителството на господин Орешарски. Преди не толкова много време в тази зала чухме вопли за парламентаризъм, за правата на опозицията, но искам да припомня каква беше реалността в Българския парламент и в българската държава само преди 8-9 месеца. Министър-председателят идваше в тази зала, изобщо да се появи веднъж на 2-3 месеца. Явяваше се като Господ, раздаваше оценки, правеше си PR и си тръгваше. Парламентът беше унизен. Затова искам, на първо място, да приветствам това, че за първи път от години имаме изпълнителна власт, която се отчита и пред българското общество, и пред Българския парламент, който е избрал правителството. За да кажем докъде е стигнало правителството в изпълнение на своята програма, действително няма как да не си припомним откъде тръгна ситуация, която беше изключително сложна, нестабилна и рискова за държавата и за хората. Нека да си припомним тоталния страх, който цареше в България; да си припомним и неработещата икономика, и 400 хиляди нови безработни, които бяха създадени от ГЕРБ, разрушавайки бизнеса, особено малкия и среден; да си припомним рекета върху бизнеса с цел корупция, ограбване и концентриране на обществения ресурс в шепа хора; да си припомним ограбването на фискалния резерв и влошаването на макроикономическата ситуация в страната и много, много други неща, за които ние знаем, но, за съжаление, понякога много лесно и бързо се забравят. Коалиция за България получи доверие от много хора, именно защото каза: всичко това, което се правеше по време на управлението на ГЕРБ, всички тези безобразия трябва да бъдат прекратени и трябва да се тръгне в друга посока. В този смисъл политиката на правителството на господин Орешарски за тези месеци показа, че изпълнява точно тази кауза и тази мисия на освобождаване на обществото и държавата от оковите на страха, на възстановяване на образа на държавата като предсказуем фактор за бизнеса, за проявяване на ясна социална ангажираност и грижа за хората. И когато чувам преди малко от уважавани от мен хора от опозицията приказки за това колко тежко живеят хората, искам да ги попитам: Къде бяхте четири години като управляващи? Не виждахте ли мизерията? Не си ли спомняте, че стотици хиляди българи излязоха на улицата не за друго, а защото не можеха да си платят сметките за ток и това послужи като спусков механизъм за проява на целия гняв, натрупан в българското общество. И тези неща, които казвате днес, че трябва да се правят, защо не ги правехте? Беше ни представен един реалистичен самокритичен отчет на правителството, който не рисува всичко в розово, на каквото бяхме свидетели в предишните години, а посочва реално свършена работа. Да, първите месеци от работата на правителството имаше ненормална обществена и политическа среда. Оркестърът на правителството, воден от министър-председателя господин Орешарски, съставен от различни професионалисти в своите сфери, далеч не винаги се чуваше от българското общество заради всеобщата какофония и това, че който вика по-силно, като че ли се оказва по-прав в медийното отразяване. Затова аз призовах преди няколко дни, обръщайки се към българските граждани, да съдят правителството по делата. Това, което може да се каже, е, че правителството прави обратното на това, което правеше Бойко Борисов и правителството на ГЕРБ – категорично, с последователност, с хладнокръвие и с решимост. Имаме от първия ден ясна социална ангажираност на кабинета на господин Орешарски. Това правителство направи повече социални неща за 6 месеца, отколкото Борисов за 4 години. И това е факт. Със социалните мерки на правителството към хората, които са бедни, с енергийните помощи, към майките с деца, към хората с увреждания, към българските пенсионери, с бюджета за 2014 г. над три милиона българи получават конкретно увеличаване в политики, които засягат тяхното битие. А то беше абсолютно безразлично за Борисов и неговата компания в продължение на 4 години. Имаме абсолютно ясна политика в подкрепа най-сетне на българския бизнес, започвайки от това, че от години за първи път държавата започна годината на чисто, без задължения по ДДС и бизнесът отговори чрез връщане и плащане на данъци и това е ясен факт, който личи в изпълнението на бюджета. Близо сто лицензионни разрешителни режима са облекчени или премахнати. Това също е ясна политика. Бих могъл да изреждам още много други такива в подкрепа на бизнеса, особено малкия и среден, и тази политика трябва да продължи. Най-сетне имаме държава, която се основава на институции и правила. Спомнете си – държавата се управляваше като лична собственост на един човек, като бащиния. Резерв на НЗОК – милиард и 600 млн. лв., събрани за здравна реформа, които по закон могат да се харчат само за здравеопазване, бяха откраднати. Няма закони, няма Конституционен съд, няма нищо! Държавата беше собственост, беше окупирана от групировката начело на ГЕРБ. Сега се следват правила. Законността започва да се връща. Правилата трябва да важат за всички. И това е изключително важно за възстановяване на държавата и институциите. Да, пътят не е лесен. Направени са първите стъпки, които са окуражаващи, защото фактите са еднозначни. Очакваме оттук нататък да се свърши още повече, с по-голяма динамика, с още по-ясна последователност в реализацията на правителствената програма. От отчета може да се направи ясен ясен извод – държавата, икономиката отлепват от дъното, посоката на развитие е променена! Имаме всички основания като Коалиция за България да оценим положително свършеното дотук, да приемем и самокритичността на кабинета, защото в отчета ясно личи кое е свършено, кое е в процес на изпълнение и трябва да се ускори, и къде има огромна работа, защото не бива да отричаме, че огромни системни проблеми не са решени, не са още дори докоснати – това е разбираемо в цялата ситуация, която беше в последните месеци! Важното е, че правителството го осъзнава и е готово да продължи да реализира това, за което е поело ангажимент. Оттук нататък очакваме в диалог с Парламента пакетът антимонополни закони, за които се говори, част от които са приети, да имат реално съдържание, за да допринесат за реални резултати, за конкурентна среда в икономиката и да защитят българските потребители. Това трябва много ясно да проличи в следващите седмици и месеци. Това е категорична позиция на Коалиция за България. Второ, социалната ангажираност на правителството и възстановяването на социалната държава трябва да проличат още по-ясно. Да, миналата година за първи път се платиха, пак от години наред, коледни пенсии. Не само българските пенсионери, и майките, и бедните в България живеят много трудно. Зимата е мека, но виждаме необходимост още да се подпомогнат хората, които имат нужда от енергийна помощ. Трябва да се търсят резерви чрез още по-голямо увеличаване на изпълнението на бюджета, за което видяхме тенденции през миналата година. С 500 млн. лв. са събрани повече за второто полугодие на миналата година, отколкото през 2012! Това показва воля за спиране на контрабандата, за ефективна работа на приходните агенции, но има много работа там да се свърши, за да може да се прави още по-ефективна социална политика. Очакваме публичната инвестиционна програма да бъде оценена на базата на проектите, които ще постъпят от общини и области максимално бързо, за да може да стартира и да се даде реален тласък на икономиката и на регионалното развитие, за да се намали диспропорцията! Очакваме да се създадат чрез нея работни места, което е най-важно за всеки един човек, така че да има достоен живот. Очакваме това, което видяхме по изпълнение на еврофондовете – много по-бързо и ефективно усвояване, да продължи и да се задълбочи – и по средствата от този финансов период, който сега приключва, и по договарянето, и стартирането максимално бързо на следващия период. Очакваме, разбира се, правителството да продължи активния диалог с Българския парламент, защото тези, които управляваха най-задкулисно на базата на вътрешни договорки, днес имат наглостта да говорят за задкулисие! И правителството трябва ясно да осъзнава що е функция на Българския парламент че трябва да се отчита, да консултира Парламента по своите приоритети и имайки на тази основа ясна и категорична подкрепа, да върви още по-решително напред! Казах, че оттук нататък действително ще бъде още по-трудно. Силите на реваншизма, които пак не са в пленарната зала – приключвам, господин председателю, ще направят всичко възможно да се върнат на власт, само за да я консумират! Искам да им кажа – няма да Ви мине номерът, всичките Ви интриги и плащания, и изкуствено нагнетяване на протеста ще бъдат възпрени демократично, но и категорично, защото имаме кауза, а каузата е да спасяваме държавата. Благодаря Ви за вниманието. трите изказвания от името на парламентарни групи, които прозвучаха в днешното заседание. Сега преминаваме към зададените въпроси. Въпрос от народния представител Стефан Господинов относно приоритетите, които правителството ще следва в следващия програмен период по регионално развитие и трансгранично сътрудничество към министър-председателя господин Пламен Орешарски.

Уважаеми господин председател, уважаеми колеги, господин премиер, господа министри! Въпросът ми е на основание чл. 90, т.

Уважаеми господин министър-председател, по време на Ваше посещение в Румъния бе изказана позиция за даване зелена светлина по проект за Седми блок на АЕЦ „Козлодуй”. В хода на разговорите бяха засегнати и други енергийни проекти, например Хидроенергиен идеен проект при Турну Мъгуреле, предложен Ви от румънския премиер. В тази връзка въпросът ми е: тъй като в разговорите не е ставало дума за други важни стратегически проекти, има ли воля българското правителство да работи за Дунавския регион, и по-точно по Дунавска стратегия с ясни приоритети за съживяване на тези най-бедни, бих казал, бели петна на картата на България? Ще бъде ли включен Дунав мост 3 по Дунавска стратегия – Силистра–Кълъраш, като приоритет за правителството на България и, ако не, защо? Благодаря.

с премиера Понта говорихме и по други въпроси, разбира се, но вероятно това е отразено в пресата, което Вие изложихте във Вашия въпрос. Искам да Ви уверя, че считам за действително важна Дунавската стратегия, като инструмент за цялостно развитие на Дунавския регион. По-важните приоритети, насочени към изпълнение на стратегията, са залегнали в регионалните планове за развитие. Някои от тях са: изграждане на Дунавски панорамен път в частта между Русе и Свищов; изграждане на мост на река Дунав, свързващ Силистра с Кълъраш; изграждане на ферибот Тутракан–Олтеница и модернизиране на пристанище Силистра; подобряване на навигационната система и корабоплаването по река Дунав; засилване на взаимната обвързаност в евро регион Русе–Гюргево; засилване на връзките Силистра–Кълъраш, Свищов–Зимнич и реализиране на мерки за изграждане на общ трудов пазар; развитие на връзките между Видин–Калафат, Козлодуй–Оряхово–Бекет, Свищов–Никопол–Турну Мъгуреле, Разград–Русе–Гюргево –Букурещ. По Оперативната програма „Региони в растеж” за следващия програмен период сме проектирали постигането на целите и приоритетите на Стратегията на Европейския съюз за Дунавския регион чрез реализиране на ключови проекти на общини от дунавските региони. България е координатор на Приоритетна ос 3 „Насърчаване на дейности в областта на културата и преките контакти между хората”. Ще продължим да развиваме активно и териториалното сътрудничество по трите компонента на европейското териториално сътрудничество, като участваме в програми за трансгранично сътрудничество, транснационално сътрудничество и програми за междурегионално сътрудничество. В рамките на програмния период 2014-2020 г. България ще участва и в Програмата за транснационално сътрудничество – Дунав. нови мостове на река Дунав при Силистра–Кълъраш и Оряхово–Бекет, са включени в Плана за действие на Европейската комисия за изпълнение на Стратегията на Европейския съюз за Дунавския регион и са определени като ключови за региона. Междуведомственият комитет, създаден по силата на подписания на 11 октомври

и трите моста: Силистра–Кълъраш, Оряхово–Бекет и Никопол–Турну Мъгуреле не попадат в обхвата на утвърдената към момента мрежа и тяхното осъществяване не може да се извърши със средства от европейските фондове. Това ни принуждава да търсим други форми

Уважаеми господин Орешарски, доколкото знам, има създадени две работни групи от двете държави, които трябва да работят по предпроектни проучвания. Досега заседания на тези две групи не знам да са били проведени. Също така, за да се осъществят, а имаме възможност да осъществим по Европейската стратегия няколко големи приоритетни обекта,

тези комисии възнамеряват ли да работят от тук нататък? И от румънска страна, и от българска страна има заявен инвеститорски интерес. Достатъчно е единствено и само да се направят предпроектните проучвания и самият проект. От там нататък средствата ще бъдат подсигурени от частни инвеститори, Вие сам казахте. казахте. Въпросът ми е: смятате ли скоро да определите приоритетите в Дунавската стратегия, за да е ясно на Европейската комисия накъде вървим?

Благодаря, господин председател. Благодаря и на Вас, господин Господинов, за въпросите, които поставихте и коментарите, които направихте. Искам да Ви уверя, че комисиите продължават работа. Нещо повече, предстои смесено заседание на правителствата на България и Румъния – може би малко по-късно тази година, при всички случаи през следващите няколко месеца, на което ще бъдат обсъдени всички въпроси от взаимен интерес. Знам за проявен начален интерес на потенциални инвеститори от двете страни и ще направим усилия да ги насърчим, като създадем благоприятни условия да инвестират от гледна точка на цялостния климат и условията за връщане на техните средства. Оставам умерен оптимист, че тези важни съоръжения, свързващи двете страни, ще бъдат изградени в неопределено бъдеще, разбира се. Не бих могъл да се ангажирам със срокове. Благодаря. Благодаря на господин Пламен Орешарски – министър-председател на Република България, за участието му в днешния парламентарен контрол. Следват въпроси и питания към госпожа Зинаида Златанова – заместник министър-председател и министър на правосъдието, която ще отговори на три въпроса и едно питане. Първият въпрос е от народния представител Кирил Боянов Калфин относно капиталови разходи на Министерството на правосъдието за нуждите на Районна прокуратура и Окръжна прокуратура – град Кюстендил. Господин Калфин, заповядайте, за да зададете своя въпрос. Уважаеми господин председателстващ, уважаеми колеги, господа министри! Госпожо министър на правосъдието, моят въпрос към Вас е:

за два етажа от ДСК–гр. Кюстендил, които да бъдат преизградени за нуждите на Районната и Окръжната прокуратура – град Кюстендил. Затова беше издадено и строително разрешение, но от от месец март досега, близо година, не се случва нищо. Информацията ми е, че тези капиталови разходи, или по-скоро средствата от тези капиталови разходи, са извадени от капиталовите и са някъде другаде. Ако това е така, защо са извадени от капиталовите разходи и какво се случва от тук насетне? насетне? Условията, при които работят прокурорите в окръжна и районна прокуратура, меко казано, са незадоволителни. Очаквам Вашия отговор.

Уважаеми господин председателстващ, уважаеми господин Калфин, уважаеми госпожи и господа народни представители!

В поименния списък и разчет за финансиране на капиталовите разходи са предвидени средства за преустройство на Окръжна и Районна прокуратура – град Кюстендил. Обектът е предвиден за реализация в периода 2013 2014 г., като средствата са в размер на 633 хил. лв. с ДДС, в това число 582 хил. лв. за строително-монтажни работи, 33 хил. лв. за строителен надзор, 13 хил. лв. за инвеститорски контрол, 5 хил. лв. за авторски надзор. Благодаря за вниманието.

както казах, е 2 млн. 600 хиляди. Сега се оказва, че това са 600 хиляди. Да се надяваме, че и те своевременно ще бъдат преведени, за да може да се направи нещо в град Кюстендил за Районната и за Окръжната прокуратура. Но все пак питам: къде са останалите 2 милиона? Може би няма да ми дадете отговор, защото Вашите чиновници не са се подготвили в тази посока, за да подготвят изказването и на Вас. Дано

е утвърден през 2013 г. от предишното правителство и там сумата, която фигурира за този обект, е 633 хил. лв. с ДДС. Не знам кой Ви е казал за 2, 3 или 20 милиона. Няма такива суми. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ Следва питане от народния представител Томислав Пейков Дончев относно разпределението на средства от програмния период 2014-2020 г. по оперативни програми. Заповядайте, господин Дончев. Уважаеми господин председателстващ, госпожо вицепремиер, господин вицепремиер, уважаеми колеги! Някои твърдят, че най-важното качество на парите е тяхното количество. Ние можем едновременно да се съгласим и да не се съгласим с подобно твърдение, защото безспорно важно е с какъв обем средства работим. Наред с това не по-малко важно е как ги харчим – не само разумно, не само целесъобразно, а къде отиват и най-вече до какъв ефект водят. водят. Ключът към адекватния полюс и микс, или комбинация от политики, който трябва да доведе до най-силния ефект, до постигането на растеж и по-добро благосъстояние, е именно в доброто, балансирано разпределение на средствата по различни видове сектори. Всяко правителство на различните държави членки до голяма степен е ограничено в това да определя в кой сектор колко средства да отиват, а именно от изискванията за тематична концентрация, уредени в общия регламент. Разбира се, ние можем да коментираме това като вид ограничение, можем да го коментираме и като щастие, особено по отношение на някои правителства. Наред с това всяко правителство има определена степен на свобода, все пак определяйки какъв обем средства в кой сектор да отидат. Факт е, че нуждите на България винаги ще бъдат повече от наличните средства – тези от националния бюджет, както и тези от европейските фондове, което прави въпроса за разпределението по сектори още по-сериозен. Тук трябва да бъдем прецизни не на ниво милиони, не на ниво хиляди, а на ниво евро. Затова, госпожо вицепремиер, моля да отговорите: каква е Вашата визия за разпределение на средствата, на първо място, между трите фонда – Кохезионен, за регионално развитие и Социален фонд, по оперативни програми и по сектори за следващия програмен период? Благодаря. Благодаря. Госпожо заместник министър-председател, имате думата за отговор на питането на господин Дончев. Уважаеми господин председателстващ, уважаеми господин Дончев, уважаеми госпожи и господа народни представители! Във връзка с поставения въпрос относно виждането за разпределението на средствата за следващия програмен период по фондове, оперативни програми и сектори в съответствие с изискванията за тематичната концентрация, както и идентифицираните нужди, бих искала да Ви информирам за следното. На оперативни заседания на Министерския съвет в края на месец юли и началото на месец август беше разгледано и постигнато съгласие по индикативното разпределение на средствата от структурните и кохезионните фондове както между избраните за финансиране 11 тематични цели, така и между отделните оперативни програми. За целите на индикативното разпределение бе разработен модел, който да предложи основа за провеждане на политически дебат. Разпределението се извършва въз основа на набор от критерии, които бяха избрани след поредица от обсъждания с управляващите органи, с оглед осигуряване на основа за обективно и обосновано разпределение на средствата, както следва: национални приоритети – Националната програма за развитие „България 2020” и целите на Националната програма за реформи; идентифицирани нужди от анализа на Споразумението за партньорство и становищата на Европейската комисия от месец октомври 2012 г. относно приоритетите за финансиране. На трето място, специфични препоръки на Съвета по Националната програма за реформи; национален капацитет за усвояване на средствата от настоящия период. Индикативното разпределение бе основано на приоритетите за финансиране в рамките на отделните тематични цели и оперативни програми съгласно версията на Споразумението за партньорство от 23 юли 2013 г. Определенията за обхват на тематичните цели и тематична концентрация са на следните основни допускания: алокация на ресурс по фондовете; размер на резерва за изпълнение към момента, тогава 5%; дял на Европейския социален фонд от структурните фондове – 27%, към този момент делът на Европейския социален фонд от структурните фондове все още не беше договорен окончателно; алокация на Европейския социален фонд за разпределяне по оперативни програми. Размерът на алокацията е зависим както от дела на Европейския социален фонд от структурните фондове, така и от окончателния размер на финансирането по Регламента за храни за най-нуждаещото се население. Към момента на разглеждане на финансовото разпределение алокацията по Регламента за храни за най-нуждаещото се население бе изчислявана като 2,6% от Европейския социален фонд. Одобрението и влизането в сила на Многогодишната финансова рамка за периода 2014-2020 г. и на общия и специалните регламенти, касаещи условията по европейските структурни инвестиционни фондове, позволява да бъде разгледано финансово разпределение по текущи цени и да бъде направено окончателното предложение, което да съгласуваме с Европейската комисия. Това правителството ще направи в близката седмица и Вие ще бъдете своевременно уведомени. Благодаря. Благодаря. Господин Дончев, имате възможност за два уточняващи въпроса и две минути време. Госпожо вицепремиер, вярвам, че ще се съгласите с мен, че политиката не е изкуството на общи приказки, а на силните и на конкретните аргументи. Още по-прецизни трябва да бъдем, когато работим с числа, още по-прецизни трябва да бъдем, когато работим с пари, а още по-прецизни, когато работим с европейски пари. Благодаря за предоставената информация, свързана с цели, приоритети и механизми. Разбира се, тя ми беше предварително известна. Мен ме притеснява друго, и това е: какъв е обемът средства, които в крайна сметка разпределяме? Тук имам основание да бъда смутен. Ще обясня защо. Още на 19 юли миналата година министър-председателят в Парламента съобщи, че средствата за следващия програмен период по оперативните програми ще бъдат, цитирам: „около 7 млрд. евро”. Според предоставен от Вас документ – става дума за 15 ноември 2013 г. в Народното събрание, Вие разпределяте по оперативни програми ресурс от 6 млрд. евро, без техническа помощ. Ако включим средствата за техническа помощ – 6 млрд. 257 млн. млн. лв. До тук имаме разлика между 700 милиона и 1 милиард. Напомням, че ако един счетоводител сбърка с 1 стотинка, няма да му излезе балансът, на едно материално отговорно лице не му излизат със 100 лв. сметките, ще го начетат. Тук имаме разлика с 1 милиард. И както се казва, това не е всичко. За да стане още по-сложно в разчетите, които изпращате на Европейската комисия, Вие разпределяте ресурс от 6 млрд. 825 млн.евро. А най-интересното е, че Европейската комисия в нарочни коментари от средата на месец декември Ви коригира, че работите с грешни разчети и разликата е в размер на 647 млн. евро. Трябва да работите със 7 млрд. 472 млн. евро. Госпожо вицепремиер, кой е правилният разчет? Допускам, че някой би могъл да е направил грешка. Когато се работи с такава сложна материя, това е напълно в реда на нещата. Това, което не мога да допусна, е, че няколко месеца поред аз нарочно, включително от тази трибуна Ви напомнях, че работите с грешни разчети. ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ:

Уважаеми господин Дончев, аз и при предни свои отговори съм имала възможност да дискутирам с Вас, че грешка няма, че грешката е вярна или ние с Вас говорим практически за едно и също нещо. (Реплики от народния дали слагаме техническата помощ в разчетите, дали не я слагаме в разчетите, в зависимост от размера на резерва, който трябваше да бъде определен, но не беше определен до края на миналата година, който също

Уважаема госпожо вицепремиер, Европейската комисия нарочно в коментарите си по Споразумението за партньорство Ви коригира, че работите с грешни разчети. Това, което казахте, не може да е адекватното обяснение. Аз ще бъда съвсем конкретен. Помолих да бъдем конкретни. Ако сумираме теоретично средствата, които трябва да се отделят за Фонда „Свързана Европа”, за резерва и за техническа помощ, те ще бъдат около 930 милиона, което не обяснява разликата между 6 милиарда и близо 7,5 милиарда. Тя е доста по-голяма. Убеден съм, че тук грешка не може да има, защото дори и някоя от българските институции да допусне грешка, тя ще бъде коригирана от Европейската комисия. Проблемът е друг. Проблемът е, че повече от половин година всички държавни ведомства – министерства, агенции и местни власти работят с по-ниски разчети, тоест подготвят проекти на по-малка стойност. Един конкретен пример. Например Оперативната програма „Транспорт”, която в този програмен период е с ресурс 1 млрд. и повече от 600 млн.евро, според първите разчети, най-ниските, тези за около 6 милиарда, разполага с 1,1 млрд. евро, което означава практически, че всяко ведомство е готвило проекти за по-ниска стойност от парите, на които ще има право. Това е проблемът! Умолявам Ви максимално бързо този проблем да бъде коригиран, защото логиката е точно обратната – запасът, ресурсът от проекти да бъде по-голям от парите, с които разполагаме, а не по-малък. Следва питане от народния представител Ивелина Веселинова Василева относно политиката за комуникация с европейските контролни органи. Заповядайте, госпожо Василева. Благодаря, господин председател. Уважаеми колеги, дами и господа вицепремиери, господин министър! Уважаема госпожо Златанова, започвам изложението си с референция към датата 11 ноември 2013 г., когато по време на срещата Ви с кметове от Националното сдружение на общините Вие буквално изригнахте с обвинение срещу тях, че грубо са нарушавали Закона за обществените поръчки. Заявихте също така, че по вина на бившите управляващи от ГЕРБ България е сериозно застрашена от наказателна процедура за Оперативна програма „Околна среда”. Преди всичко, за да съм коректна към аудиторията, трябва да поясня, че такова нещо като наказателна процедура по оперативните програми няма. Това, което обяснихте тогава, а и в много свои изяви, следвайки своите опорни точки, беше, че одит на Европейската Сметна палата, проведен у нас в края на 2011 г., който е констатирал нарушение – смесване на критерии при провеждане на обществени поръчки, провеждани в периода 2008-2009 г., е причина за временното спиране на оперативната програма. От неясните Ви пояснения в крайна сметка разбрахме, че сте получили писмо от Европейската комисия. В него съгласно регламента изрично пише, че националните власти имат правото и възможността да приемат или да възразят срещу забележките, направени от комисията. В случай, че държавата членка заяви, че не приема заключенията, тя има право в срок от два месеца да бъде поканена за изслушване от комисията за постигане на общо споразумение. Видно е, че това е част от кореспонденция между държавата и комисията. Разбира се, държавата има пълното право да продължи диалога с Европейската комисия. Видно е, че до този момент българските власти се опитват да защитят интереса на държавата, защото всяка държава членка има правото да защитава собствените си органи и бенефициенти пред комисията, включително чрез обжалване. И това съвсем не е прецедент. Какво направихте Вие? Отказахте да отговорите, без да се възползвате от възможността, дадена Ви по регламент – да защитите българските интереси и органите, представляващи суверенната държава на централно и местно ниво, и безропотно променихте подхода при одитирането и наложихте на всички по 25% финансови корекции. Това от своя страна доведе до увеличаване нивото на грешката в годишния контролен доклад на одитния орган и ще доведе до плоска финансова корекция в размер на над 2% от всички плащания за 2012 г. по Оперативна програма „Околна среда”. Увеличение на грешката има и при други програми, тъй като смесването на критериите не е ограничено само до Още по-лошо, предизвикахте реакцията на Европейската комисия и тя временно прекъсна разплащанията по програмата. Затова Ви питам: защо не направихте опит да защитите българската позиция и каква е политиката на правителството по отношение комуникацията с европейските контролни органи във връзка с извършвани проверки по изпълнението на оперативните програми? Благодаря. Госпожо Златанова, имате думата за отговор на поставеното питане.

Настоящото правителство поддържа политика на добра комуникация със службите на Европейската комисия, включително и в качеството й на контролен орган по отношение на изпълнението на оперативните програми. Считаме, че представителите на комисията са едни от партньорите на страната ни, когато говорим за успешното прилагане на кохезионната политика. В този смисъл регулярно се провеждат срещи както на политическо, така и на експертно ниво. По време на тези срещи се обсъждат всички текущи въпроси, свързани с изпълнението на програмите през периода 2007-2013 г., както и подготовката за следващия програмен период. Предвид начина, по който е зададен въпросът, ще акцентирам на комуникацията с Европейската комисия по отношение на изпълнението на оперативните програми през текущия програмен период. Следва да се отбележи, че от началото на работата на правителството са проведени редица срещи на високо ниво, включително и с комисаря по регионална политика и премиера на страната. В качеството си на заместник министър-председател и министър на правосъдието също съм имала редица срещи с представителите на Европейската комисия. В рамките на тези срещи са обсъдени проблемите и предизвикателствата, които страната ни среща при изпълнението на програмите, финансирани със средства от Европейския съюз. Представени са мерките, включително разработеният и одобрен от правителството план за действие за ускоряване на изпълнението и намаляване на риска от загуба на средства през изминалата ключова 2013 г. Също така са представени и дискутирани препоръките на Европейската комисия по въпроса. В допълнение, по време на срещите, проведени от мен и моите колеги, са дискутирани и притесненията на Европейската комисия, както и възможностите за подобряване на контролната среда по отношение на оперативните програми. Тук бих искала да подчертая, че по отношение на комуникацията с европейските контролни органи относно конкретни констатации и препоръки по прилагането на програми, финансирани със средства от структурните фондове и Кохезионния фонд, през настоящия програмен период водеща роля от българска страна имат управляващите органи и/или одитният орган. Това е обусловено от факта, че конкретните разговори и респективно констатациите на европейските контролни органи касаят състоянието и функционирането на системите за управление и контрол на управляващите органи, както и одитната работа по програмите, осъществявани от одитния орган. В заключение, бих искала да подчертая, че цялостният диалог с Европейската комисия се води по открит и кооперативен начин. Вярвам, че обмяната на становища, дискутирането на конкретни казуси и предлагането на съвместни решения по тях е в полза на бъдещото ефективно и ефикасно прилагане на фондовете на Европейския съюз. Ето защо силно вярвам, че добрата комуникация с европейските контролни органи ще продължи. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: Благодаря. Госпожа Василева – два уточняващи въпроса. Заповядайте. Уважаема госпожо Златанова, за мен е видно, че нещо в комуникацията Ви куца. Диалог може да има само между партньори, а не когато правителството поставя себе си във васално положение. Това, което пропуснахте да поясните по повод одита на Сметната палата, може би отново следвайки опорните си точки, беше, че същият този одит на Европейската сметна палата е установил, че както управляващият орган, така и българският одитен орган съвместно са си свършили работата. Те са установили визираните нарушения, приложили са диференциран подход и са наложили финансови корекции в случаите, когато е нанесена щета на бюджета на Общността. Поради тази причина Европейската сметна палата потвърждава в доклада си и приема за правилен прилагания от българските одитни органи подход, а Вие твърдите, че това е причината за спиране на програмата. През есента Вие получавате писмо от Европейската комисия, в което Европейската комисия излага своето различно третиране на така нареченото „смесване на критерии”. Тоест налице са две коренно различни позиции на два европейски контролни органа, което е много добър аргумент за защита на българската позиция наред с поредица от други аргументи. Българските власти отговарят, обосновавайки своята позиция. Вместо обаче да проведете срещи, за да разберете в дълбочина казуса и да се опитате да защитите българската позиция,

в резултат от променения подход по налагане на финансови корекции? Водени ли са разговори с Европейската комисия за уточняване на мерките, които трябва да се предприемат? Кога очаквате да бъдат възстановени плащанията по Оперативна програма „Околна среда”? Какъв ще бъде размерът на финансовите корекции и кой ще ги понесе държавата или общините?

Обемът на финансовите корекции в момента се анализира. Защо? Защото в последното си писмо от месец декември Европейската комисия ни е дала много ясна задача какво трябва да направим. Най-важното от тези задачи е да се анализират всички договори в периода 2010-2013 г., абсолютно всички договори по Оперативна програма „Околна среда” не само тези, за които е констатиран проблем от европейските контролни органи, но и за тези, за които все още европейски одити няма. За голямо наше съжаление,

2012 г. След като приключи анализът, ще Ви информирам подробно по въпросите, които зададохте. Трябва да приключи намирането на грешки, което, за съжаление, все не може да свърши. Благодаря Ви, госпожо Златанова. Госпожо Василева, имате възможност за отношение към отговорите. Благодаря, господин председател. Може би тук е мястото да отбележа, че когато се дискутират такива важни въпроси и вицепремиерът отговаря на тях, видна липсата на подкрепа от страна на управляващото мнозинство, отчитайки броя на народните представители отляво и в центъра. Може би камерите на Националната телевизия ще отчетат това. Все пак искам да коментирам репликата Ви, госпожо Златанова, че обемът на финансовите корекции се анализира. Не знам как се анализира една чисто счетоводна величина.

от диференциран към пропорционален, българските общини ще трябва да понесат още 45 млн. лв. финансови корекции само по Оперативна програма „Околна среда”, да не отчитаме всички останали.

Лошото е, че не влизате в диалог – не е коментиран дори одитният доклад на Европейската комисия, станал причина за спиране на плащанията, не сте коментирали с комисията мерките, които подлежат на преговори. За целта са необходими решителни действия, включително политически, подкрепени с технически аргументи. За жалост, не виждаме необходимата решителност от Ваша страна да защитите българските интереси.

Благодаря. Благодаря на госпожа Зинаида Златанова – заместник министър-председател и министър на правосъдието, за участието й в днешния парламентарен контрол. (Народният представител Станислав

Благодаря Ви, господин председател. За съжаление, госпожа Златанова побърза да излезе. Господин председател, съгласно нашия правилник, когато народен представител задава въпрос, доколкото зная, министърът е длъжен да отговори в срок на зададения въпрос. Госпожа Златанова, при положение че процедурата по отговора беше пет минути, побърза да отговори в две минути, да седне и след това да избяга. Не пожела да отговори защо тя със своите непремерени приказки обрече българските кметове да ги е страх да работят, да не могат да усвояват европейски средства и всичко това да доведе до влошаване на водената от предишното правителство политика по подобряване на регионите. Защо Вие като председател не следите какъв е отговорът – че той се отклонява от задавания въпрос и не насочвате министъра да отговаря на зададените по принцип въпроси, а не общо да говорим, че сме се срещали някъде и нещо сме правили. Нека да се срещат, но вследствие на нейните приказки в момента българските кметове не могат да работят. Затова тя толкова бързаше да излезе, за да не чуе какво ще й кажа, тъй като може би е наясно с глупостите, които прави в работата си. Благодаря Ви.

Мисля, че Вашите бележки са неоснователни. Последен думата има този, който задава питането – може да каже какво е отношението му към отговорите. Тази възможност има всеки народен представител. Следват въпроси към господин Цветлин Йовчев – заместник министър-председател и министър на вътрешните работи. Първият въпрос е от народния представител Галина Стефанова Милева относно връщане на суми, изплатени на гранични полицаи, командировани в Елхово.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 В началото на октомври 2013 г. в медиите бе изнесена информация, свързана с гранични полицаи в Елхово, които са били командировани от Бургас и от вътрешността на страната да охраняват българо-турската граница. Според сигнала, има получена заповед от МВР, в която се казва, че трябва да върнат вече преведени суми за командировъчни. Като мотив е посочено, че парите за нощувка се намаляват от 40 на 20 лв. Сумите са били преведени по сметките на командированите служители в края на месец септември – дни преди да заминат за граница. Непосредствено след това те са били уведомени за новата заповед. Последвал е отказ от тяхна страна да върнат средствата и се е стигнало до съгласие с ръководството на „Гранична полиция“ парите да не бъдат върнати. След края на командировката граничните са представили фактури за хотелите. Няколко дни след това вече им е било наредено да връщат по 580 лв. на човек. Това е сумата за месец командировка, ако нощувката е 20, а не 40 лв. Тази информация е потвърдена и от комисар Антон Мирков от „Гранична полиция“ – Бургас, който определя заповедта като категорична пред информационен сайт. По време на Ваше посещение в Елхово Вие сте заявили пред представители на медиите, че не сте запознат с проблема. Междувременно сигнали за същия казус са подадени от други гранични полицаи от Русе и Смолян, които твърдят, че са били заплашвани с разследване и уволнение, ако не върнат изплатените суми. Проблемът с командировъчните се оказа, че съществува само за групата, която е била пратена на 2 октомври 2013 г. Въпреки изпратени запитвания от журналисти до пресцентъра на МВР, до този момент няма официална информация по случая. По последни данни в „Гранична полиция“ – Бургас, е получена заповед от Правния отдел на МВР, с която се казва, че граничните полицаи, които не са успели да върнат командировъчните в срок до 25 ноември 2013 г., няма да възстановяват парите. В тази връзка Ви питам: защо на част от командированите по българо-турската граница им е наредено да връщат преведени командировъчни и има ли издадена заповед от Ваша страна за намаляване на средствата за командировъчни? Ако има грешка и са били преведени по-големи суми, кой носи отговорност за случая и по какъв начин ще бъдат санкционирани? Какво ще бъде предприето във връзка със служителите, които вече са върнали своето възнаграждение в заявения срок? Благодаря.

Уважаеми господин председателстващ, уважаеми дами и господа народни представители! Уважаема госпожо Милева, във връзка с поставения от Вас въпрос Ви предоставям следната информация. Всички служители на МВР, които са изпратени допълнително в Регионална дирекция „Гранична полиция“ – Елхово, за противодействие на нелегалната емиграция са командировани съобразно Наредбата за командировките в страната и заповеди на министъра от 25 септември и 8 октомври 2013 г. относно определяне на лимитите за разход и условията и реда за осъществяване на служебните командировки в страната през 2013 г. в МВР. Дневните за храна са в размер на 20 лв. Съгласно Наредбата за командировките в страната, квартирните пари са не повече от 40 лв. за нощувка. През септември, с цел икономии на средства от бюджета на МВР, са проведени преговори с хотелиери в района на гр. Елхово. Те са поели ангажимент за осигуряване на нощувки на служителите на МВР в размер на 20 лв. на нощ. На 30 септември със заповед Рег. № 43-33 от 30 септември 2013 г. на директора на Главна дирекция „Гранична полиция“ са командировани общо 105 служители от други регионални дирекции в Регионалната дирекция в Елхово. В т. 3 на заповедта е определено да бъдат изплатени командировъчни, както следва: по 20 лв. дневни и и квартирни пари по 20 лв. на нощ за общо 29 нощувки. През ноември с писмо и докладни записки директорите на регионални дирекции на „Гранична полиция“ – Смолян, Бургас и Русе, уведомяват директора „Гранична полиция“ следното: преди получаване на заповедта на 30 септември за размера на квартирните от 20 лв. на командированите служители от регионалните дирекции в Смолян, Бургас и Русе авансово са били преведени квартирни пари по 40 лв. на нощ за общо 29 нощувки. От страна на ръководителите на регионалните дирекции „Гранична полиция“ в Смолян, Бургас и Русе не са издавани заповеди командированите за периода от 2 до 31 октомври служители да се възстановяват парите от командировката. При отчитане на авансово отпуснатите суми, част от командированите са представили фактури на стойност 40 лв. за нощувка, други са представили фактури за 20 лв. Заради лимита от 20 лв., определен в т. 3 на заповедите от 30 септември, при отчитането си 11 служители от регионални дирекции в Бургас и Русе са възстановили разликата до 40 лв. за квартирните пари. Съгласно докладна записка от 9 декември на директора на Главна дирекция „Гранична полиция“ веднага е създадена необходимата организация за връщане на възстановените квартирни пари на тези 11 служители. Те са предоставили оригинален първичен счетоводен документ за нощувка на стойност от 40 лв. Към момента тези средства вече са върнати на 11-те командировани. За всички служители на МВР, които се командироват в Елхово след 30 октомври, Главна дирекция „Гранична полиция“ е създала организация нощувките да се изплащат по служебен път от Регионалната дирекция в Елхово. Благодаря.

Благодаря за отговора, господин министър, макар че както въпросът, така и Вашият отговор са малко закъснели, но това е по обективни причини. Благодаря на Правния отдел на МВР, както и на Вас за намесата и за върнатите пари на граничните полицаи. Искам да Ви помоля занапред дано да не бъдат издавани такива заповеди, за да създаваме излишно напрежение сред полицаите, които така или иначе са прекалено натоварени с охраняване на границата и с масираната охрана на Парламента. Благодаря.

и народните представители Николай Николов Апостолов и Нели Рускова Петрова относно система за видеонаблюдение на град Варна и град Аксаково и осигуряване на финансови средства за дофинансиране на стойността на договора за видеонаблюдение. Заповядайте.

Уважаеми господин вицепремиер, нашият въпрос към Вас е относно системата за видеонаблюдение на град Варна и град Аксаково и осигуряването на финансови средства за дофинансиране на стойността на договора за видеонаблюдение. Няма да се спирам подробно на характеристиките на системата за видеонаблюдение. Предполагам, Вие сте добре запознат с тях. По-важното в случая е, че единственият ползвател на системата за периода от юни 2008 г. до настоящия момент е Областна дирекция на МВР – град Варна, която е единственото лице, извличащо ползи от нейното опериране, без да участва във финансирането, сервизирането и поддръжката й. Създаването на системата е стартирало през месец август 2007 г. и е завършено през юни 2008 Доставката и монтажът са извършени от ЕФКОМ АГ – Австрия, съгласно договор за доставка и продажба на оборудване с „Варна Ефкон“ ООД от юни 2007 г. До завършване на цялостното финансиране на системата ЕФКОМ АГ запазва собствеността върху системата като през януари 2011 г. фирмата прехвърля собствеността върху системата на дружеството „Варна Ефкон“ ООД, което е създадено в рамките на публично-частно партньорство единствено за изграждане на системата и не упражнява каквато и да било търговска дейност от създаването си до настоящия момент. Община Варна от своя страна е изпълнила изцяло поетите ангажименти за финансиране на своето участие в дружеството по изграждане на системата. При приемане на Закона за държавния бюджет на Република България за 2014 г. едно от предложенията на народните представители от Парламентарната група на политическа партия ГЕРБ от 3. многомандатен избирателен район – Варна, което управляващото мнозинство не подкрепи, е да се заложат 4 млн. 700 хил. лв. целеви средства за дофинансиране на стойността на системата за видеонаблюдение за град Варна и град Аксаково, съгласно договора. тази връзка нашите въпроси към Вас са следните: Каква е визията Ви относно бъдещето на системата за видеонаблюдение на град Варна и град Аксаково? При условие, че единствен ползвател на системата за видеонаблюдение е МВР и видеонаблюдението е доказало своята ефективност, ще бъдат ли осигурени средства от бюджета на МВР за дофинансиране на системата, съгласно договора, с цел осигуряване на възможността да бъде пусната отново в действие? Благодаря. Благодаря и аз. Господин Йовчев – за отговор на поставения въпрос. Уважаеми господин председателстващ, дами и господа народни представители, уважаема госпожо Анастасова! Във връзка с отправения от Вас въпрос относно системата за видеонаблюдение на град Варна и осигуряване на финансови средства за дофинансиране на договора за видеонаблюдение, Ви уведомявам следното. Министерството на вътрешните работи не е страна по договора за изграждане на системата за видеонаблюдение на град Варна и не е поемало ангажимент от никакъв характер, не е участвало и в договарянето на параметрите по изграждането на тази система. по-широк контекст искам да Ви информирам, че визията на Министерството на вътрешните работи се основава на разбирането за тясно и ефективно сътрудничество с общините с цел повишаване сигурността на гражданите, защита на тяхното имущество и като краен резултат създаване на една устойчива по-добра среда за живот и работа в страната. В тази връзка системите за видеонаблюдение са един много ефективен инструмент на информационното осигуряване на управлението на редица процеси, предоставят обективна информация за обществения ред, сигурността на гражданите и собствеността на бизнес единиците, натовареността на транспортната инфраструктура и др. Ефектите от видеонаблюдението следва да насърчат общините да продължат планирането на финансови средства за тяхното изграждане и поддържане. Изграждането и управлението на системите за видеонаблюдение в национален мащаб не е по силите на Министерството на вътрешните работи и не са предвидени ресурси в тази насока. Изразените по-горе аргументи подчертават безрезервната подкрепа на Министерството на вътрешните работи към този съвременен начин за осигуряване на безопасността и реда, но не може да се очаква средствата за такъв тип системи да са за сметка на бюджет, различен от бюджета на съответната община. Благодаря.

Имате думата, господин Апостолов. НИКОЛАЙ АПОСТОЛОВ (ГЕРБ): Благодаря, господин председател. Уважаеми господа министри, дами и господа народни представители, уважаеми господин вицепремиер! Внимателно изслушах отговора на въпроса, който с моите колеги от Варненския многомандатен избирателен район отправихме към Вас и той е продиктуван от продължаващата години наред сага и преди всичко от факта, че по-голяма част от камерите в момента са изключени и не работят. Надявах се да получим от Вас един конкретен отговор или най-малкото визия за решаването на въпроса, защото сте човек, свързан тясно със системата и професионалист. Вие много добре знаете, че тази система е от изключително значение за опазването на обществения ред и за разкриване на разни противообществени прояви, да не ги изброявам. С оглед и факта, че Варна е туристически град, морска врата на България, само след няколко месеца предстои през тази врата да влязат в нашата страна множество чуждестранни граждани като туристи, за бизнес, не е изключен и вариантът имигрантска вълна. Ние силно се опасяваме, че изключените системи могат да доведат до тяхното разхищаване и увреждане. А факт е, че единствен ползвател на системата е Областната дирекция на МВР – Варна. Няма как да ангажираме Община Варна с изплащането на остатъка от дължимата сума, тъй като това, което тя е имала като ангажимент, е надлежно изплатено. Нашите опасения са в тази посока, че ако бъде прекратено функционирането на системата като цяло, тези изплатени до момента средства – и от страна на правителството, и от страна на Община Варна, които са средства на българските данъкоплатци, ще отидат изразходвани ненужно.

Изцяло споделям казаното от Вас, че това е един изключително силен инструмент и че е необходимо наистина да се върви целенасочено към доизграждане на тази система и нейното ефективно функциониране. Наистина искам правилно да ме разберете: моделът, който е бил заложен, е общината да инвестира и да поддържа една такава система. В този контекст Министерството на вътрешните работи в момента няма как да се включи в един процес, който вече е почти приключил. Бих подкрепил всяка една инициатива и бих подкрепил общината във всички опити да се намери финансиране в тази посока. Не само това, при разговорите ми и с кмета на Варна, и с други кметове, ги насърчавам в тази посока и считам, че трябва да се намери механизъм и вариант, в който да се изградят типове модели за големи, може би и за малки градове, които да включват не само видеонаблюдение, а да доразширят в проекти от типа CCD. Така че лично аз бих подпомогнал всеки един такъв процес, но Министерството на вътрешните работи нито има предвидени средства, нито възможност в момента да отдели за доизграждането на тази система. Искрено се надявам, че ще се намери такъв механизъм и тази система ще бъде изградена напълно, защото в местата, където тя функционира ефективно, статистиката показва, че има съществено намаляване на престъпността. Надявам се наистина да се намери един такъв вариант. Благодаря Ви. Благодаря, господин Йовчев. Следва въпрос от народните представители Любомир Димитров Христов, Румен Иванов Иванов, Пламен Дулчев Нунев

Уважаеми господин председател, уважаеми господин вицепремиер и министър на вътрешните работи! Според официалната статистика на МВР рязко е повишен броят на незаконно отнетите автомобили на територията на град София, Шумен и страната. С близо 400 са повече откраднатите автомобили до края на месец октомври 2013 г. в сравнение със същия период на миналата година. Въпреки неутрализирането на двамата от най-известните автокрадци – Антон Колев и Петър Колев, противозаконното отнемане не спира.

Нараства и броят на гастролиращите автокрадци, които идват в София, крадат по-евтини автомобили, които впоследствие разпродават на части. Освен на изнесените по-горе данни и факти, ежедневно сме свидетели и на други престъпления, свързани с посегателство над личността, собствеността на гражданите от страната. Уважаеми господин министър, моят въпрос е: какви мерки и мероприятия ще предприеме ръководството на Министерството на вътрешните работи за опазване на движимата и недвижимата собственост на гражданите? съсредоточаването на полицейските сили около Народното събрание и дислокацията им от страната към българо-турската граница и столицата не съдействате за повишаване на ръста на противозаконно отнетите автомобили и нарасналата битова престъпност. Благодаря Ви.

Уважаеми господин председателстващ, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин Христов! Във връзка с отправения от Вас въпрос за ръст на противозаконно отнемане на автомобили в гр. София Ви предоставям следната информация. Министерството на вътрешните работи отчита намаление на престъпността през 2013 г. с 1,4% в сравнение с предходната 2012 г. Общо регистрираните престъпления през 2013 г. са 115 942 спрямо 117 601 през 2012 г. Коефициентът на престъпност, брой регистрирани престъпления на 100 хил. души през 2013 г. е 1592 спрямо 1614 през 2012 г. Въпреки тези положителни резултати посегателствата срещу МПС през 2013 г. наистина бележат ръст с около 13% спрямо предходната година. В анализите на компетентните структури на МВР ръстът на този вид престъпна дейност е отчетен като един от основните проблеми пред структурите на полицията. Предприети са незабавни и организационни действия в следните направления. С мое разпореждане от началото на месец януари Главна дирекция „Национална полиция” в срок до 22-ро число на месеца ще разработи и изпрати до Столична дирекция на вътрешните работи и областните дирекции на МВР методически указания, на основата на които да се повиши ефективността на противодействието срещу този вид престъпност. същия този срок Столична дирекция на вътрешните работи ще предложи структурни, щатни и персонални промени в това направление на дейност на криминалната полиция в София, промени в организацията на дейността по противодействие, включително и чрез преразпределение на ресурси между Столичната дирекция на вътрешните работи и районните управления в София, ефективен механизъм на взаимодействие между СДВР и районните управления в София, от една страна, и от друга страна, между СДВР и съседните областни дирекции на МВР. вътрешните работи целят както комплексно ограничаване на този вид престъпна дейност, така и изграждане на системен подход в противодействието на престъпления, свързани с противозаконно отнемане на моторни превозни средства. В заключение, изразявам своята увереност, че предприетите мерки ще дадат резултат в кратки срокове както на територията на столицата, така и на територията на цялата страна. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: Благодаря, господин Йовчев. Реплика от страна на задаващите въпроса.

от кого ни пазят те в момента? Ежедневно се говори, че протестиращите са не повече от 20-30 души. Кога ще бъде намален периметърът на охраната и личният състав, който охранява Народното събрание?

„Утвърдени правила за координация и взаимодействие между прокуратурата и МВР” – и това е отчетено. Нали не си представяте, че всичко започва от това правителство.

Уважаеми господин председателстващ, уважаеми дами и господа народни представители! Уважаеми господин Христов, безспорно обстановката през последните месеци е изключително сложна и това се отразява на ефективността на действията на Министерството имаме един значителен ресурс от полицейски служители, които допълнително са командировани по българо-турската граница, също така и значителен обем от полицейски служители, които се командироват почти ежедневно за осигуряване на сигурността около сградата на Народното събрание. Искам да Ви уверя, че следим внимателно обстановката и в момента, в който отпадне необходимостта около Народното събрание да има полицейско присъствие, то ще бъде вдигнато. Аз лично ще бъда много доволен от това, тъй като ще можем да отделим много по-голям ресурс за противодействие на престъпността, охрана на обществения ред и това ще се отрази безспорно и на резултатите, които постигаме. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: Благодаря и аз. По предварително раздадената Ви програма имаше още един въпрос към господин Йовчев. Това е въпрос от народния представител Хюсеин Хасан Хафъзов. Поради обективни причини той отсъства, така че въпросът ще бъде обект на обсъждане друг път по време на парламентарния контрол. Искам да благодаря на господин Цветлин Йовчев – заместник министър-председател и министър на вътрешните работи, за участието му в днешния парламентарен контрол. Благодаря. Следват въпроси към министър Хасан Адемов. Първият въпрос е от народния представител Димитър Димчев Димов относно предвидени средства за хора с увреждания. Господин Димов, имате думата.

Уважаеми господин председател, уважаеми господа министри! Господин Адемов, в България има десетки хиляди български граждани, които се намират в неравностойно положение, имам предвид инвалидите. тези хора не получават адекватна помощ от държавата, за да се чувстват пълноценни граждани. Във връзка с това въпросът ми към Вас е: каква сума ще отпусне Социалното министерство за осигуряване на помощни средства – тук имам предвид инвалидни колички,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

действащото законодателство в тази област на Република България, Европейския съюз и ратифицираната със закон Конвенция за правата на хората с увреждания на ООН. Основна цел при прилагането на политиката в областта на интеграцията на хората с увреждания е създаване на условия и гаранции за равнопоставеност и пълноценно пълноценно участие на хората с увреждания във всички области на обществения живот, както и упражняване на техните права чрез осигуряване на социално-икономическа подкрепа на тях и техните семейства, интегрирани в обща и/или специализирана работна среда. Законът за интеграция на хората с увреждания и правилника за неговото приложение доразвиват конституционното положение, че хората с увреждания се намират под особена закрила на държавата и обществото. Законът се основава на принципите за забрана и предотвратяване на всяка форма на дискриминация, основана на увреждане. Той е съобразен както с националния опит в тази област, така и с препоръките и добрите практики на държавите-членки на Европейския съюз.

На основание Закона за интеграция на хората с увреждания, хората с увреждания съобразно своите потребности имат право и на целеви помощи за изработване, покупки и ремонт на помощни средства, приспособления, съоръжения и медицински изделия в размер до 3019 лв., посочени в списъците по чл. 35, ал. 1, с изключение на медицинските изделия, които се заплащат напълно или частично от Националната здравноосигурителна каса. Помощните средства, приспособления, съоръжения и медицинските изделия спомагат за водене на различен начин на живот от страна на хората с увреждания. За изплащането им за 2014 г. са предвидени 32 млн. лв. Освен за помощни средства, приспособления, съоръжения и медицински изделия в държавния бюджет за хората с увреждания са заложени 135 млн. 702 хил. 560 лв. за месечни добавки за социална интеграция, които се ползват според индивидуалните им потребности, съобразно вида и степента на увреждането и степента на трайно намалена работоспособност и въз основа на извършена социална оценка без оглед на техния доход, в това число месечна добавка за социална интеграция за транспортни услуги, информационни и телекомуникационни услуги, обучение, диетично хранене, лекарствени продукти, достъпна информация, балнеолечение и рехабилитационни услуги. В Програма „Интеграция на хората с увреждания” е залегнало и изплащането на целеви помощи за жестомимичен превод, за придружител на слепи, за трудно подвижни лица, за лица с интелектуални затруднения, психични разстройства като разходната част от целевите помощи е увеличена с 300 хиляди спрямо 2013 г. Има и други проекти – „Подкрепа за достоен живот”, Схема „Алтернативи” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”. По Националната програма „Асистенти за хората с увреждания” се осигурява качествена грижа в домашна среда на най-тежко болни хора, обгрижвани от техните близки в условия на крайна бедност. През 2013 г. в програмата са включени 4 хил. 237 хора с трайни увреждания. Предвижда се националната програма да продължи да се реализира и през 2014 г. Благодаря, господин Адемов. За реплика Уважаеми господин председател! Господин Адемов, благодаря Ви за отговора. Вижда се, че парите, които ще бъдат отпуснати за тези хора, са 12 млн. лв. повече – това е, което разбрахме от Вашия отговор, само че от „Атака” не сме доволни от това и ще Ви кажа защо. Защото на фона на парите, които се отпускат в държавата за подслушване да речем – около 50 млн. лв., би трябвало да отиват точно за тези цели, за тези хора, които са в неравностойно положение, защото в момента те са подложени на изключително унизително отношение към тях. Да не говорим за парите, които се отпускат за бежанци – 260 млн. лв. Те трябва да отиват за българските граждани, а не за тези, които идват незнайно откъде и с каква цел в България. Ние от „Атака” през последната година и половина реализираме инициатива, която се нарича „Православна солидарност”. Тя има за цел да подпомага точно такива хора, които са в неравностойно положение и

които се молят за една инвалидна количка в продължение на години наред. В сега действащия закон те имат право на електрическа количка да речем шест години след получаване на първата, която е механична, и се задвижва благодарение на техните усилия. Това е изключително унизително, повярвайте ми. Хората, с които се виждаме, са унизени по този начин, защото те не са нищо по-малко от всички нас, които присъстваме в тази зала. Да не говорим, че ако по някакъв начин се сдобият с такава количка,

искам да Ви благодаря за Вашата загриженост за хората с увреждания в България, но изключително важен е въпросът, който поставяте, за ефективността на социалните трансфери. Разбира се, че е много важен въпросът колко са парите, още по-важен е въпросът как и в кои целеви групи попадат. От тази гледна точка за нас и за хората с увреждания е изключително важно те да бъдат подкрепени от гледна точка на това да имат достъпна среда, да имат възможност за образование, да имат възможност за заетост, да имат възможност за приспособяване на отделните работни места така, че те да бъдат ангажирани в заетост, защото най-важното за тях е да бъдат пълноценно интегрирани, да бъдат удовлетворени техните потребности на базата на доходи от труд. Това е, което искат те. Това е най-важното нещо и е ангажимент на държавата. Що се отнася до проблемите с рингове с чужда помощ, с еднократно задвижване, с регулиращ се гръб и други колички, по същия начин и с акумулаторните колички, има определени изисквания и правила при експлоатация на тези колички. Сигурно има какво да се добави към нормативната уредба, но сега действащият ред казва: шест години с право на един основен ремонт по спецификация, комплект гуми или лагери на всеки две години, за децата до 18 години експлоатационният срок е три години – що се отнася до ринговите колички. Що се отнася до акумулаторните колички, там нещата са по малко по-различен начин. За акумулаторните колички производство от страни – членки на Европейския съюз, сумата, която се отпуска, е 3 019 лв., а за акумулаторните колички, произведени от други страни, е 1897 лв. За комплект акумулаторни батерии сумата, която се изплаща, е 280 лв.

за всички е известно, че бюджетът на отделните министерства се приема в Народното събрание. Надеждата е в следващите бюджети разпределението на средствата по линия на държавния бюджет да бъде фокусирано с по-голяма тежест и към хората с увреждания. Благодаря. Следва въпрос от народния представител Лиляна Павлова Николова относно политиката за социално подпомагане на социално слаби лица за покриване на сметки за водоснабдяване. ЛИЛЯНА ПАВЛОВА (ГЕРБ): Благодаря, господин председател. Уважаеми господа министри, уважаеми колеги! Моят въпрос към Вас е провокиран от представения на вниманието на Народното събрание и на българските граждани проект на Стратегия за развитие на ВиК сектора. Той беше представен от Министерството на регионалното развитие. Като част от тази стратегия е ясно, че за подобряване състоянието на ВиК сектора в страната са необходими огромни инвестиции – всички сме наясно с това, за да бъдат намалени загубите на вода и в следващите 10 години е предвиден сериозен финансов ресурс. Всичко това неминуемо ще доведе и до увеличаване цената на водата и съгласно изчисленията, заложени в стратегията, увеличението ще достигне от 30 до 40% – това е очакваното увеличение на цената на водата. В стратегията е предложено, за да може да се компенсира това сериозно, драстично увеличение в цената на водата, чрез социална политика да бъдат предоставени социални помощи за всички домакинства и лица, чиито сметки

От друга страна чухме изказвания и на Вашия заместник-министър и като цяло от гледна точка на Министерството на труда и социалната политика, че това не е приемливо като политика и че не следва чрез социална политика да се подпомага дейността на ВиК дружествата и да се осигурява този подход. Това е и моят въпрос към Вас: какво е Вашето окончателно становище? Проведен ли е дебат между двете министерства по темата? Ще бъде ли все пак осигурена за социално слабите лица възможност да получават социално подпомагане? Ако отговорът е „да”, ще бъде осигурено социално подпомагане на всички лица, които не могат да заплащат тези увеличени с 30-40% цени на водата, кога и как ще бъде разработена методика как да бъде определен обхватът на тези лица

Благодаря Ви, господин председателстващ. Уважаеми госпожи и господа народни представители! Уважаема госпожо Павлова, разработването и провеждането на различни секторни политики, каквато е и развитието на водния сектор, винаги съдържа социален компонент, който своевременно следва да бъде отчетен, за да не се допуснат диспропорции и дисбаланси с потенциален негативен ефект от тяхната реализация. Същевременно не е икономически обосновано и обществено приемливо решаването на организационно-технологически и технически проблеми във водоснабдителния сектор чрез системата на социалното подпомагане. Във връзка с гореизложеното и в отговор на първия въпрос бих искал да обърна внимание на следното. Проектът на стратегия по въпросите за социалната поносимост на цените и готовността за тяхното плащане трябва да бъдат разрешени чрез комплекс от мерки – икономически, технически, административни, социални и други. Позволете ми да отбележа, че действащата система на социално подпомагане осигурява необходимата социална защита на уязвимите от населението, включително и в случаите, когато са налице затруднения в заплащането на сметките за вода. Евентуалното въвеждане на отделен вид целева помощ при системата на ценообразуване, при която съществуват големи вариации в цената на водата по териториален признак в зависимост обхвата на отделните ВиК дружества, ще постави системата на социално подпомагане в ситуация да прилага принципи, несъвместими със заложените в законодателството, неравнопоставеност по отношение на предоставянето на помощи и липса на гаранции за целево разходване на бюджетните средства. Въвеждането на отделен вид социална помощ за вода за питейно-битови цели в рамките на финансовия ресурс на държавата за социални помощи няма да реши натрупаните проблеми в сектора на водоснабдяването, а може само сериозно да снижи ефективността на системата за социална защита от гледна точка на нейните цели и задачи. Нормативната уредба за социалното подпомагане е насочена към гарантиране на задоволяването на основните жизненоважни потребности на хората, изпаднали в критична ситуация, и разполага, и прилага ясен, точен, обективно обективно обоснован и доказан във времето своята ефективност механизъм за идентифициране на рисковите групи за постигане на целите и реализиране на приоритетите на социалното подпомагане. Бих искал да обърна внимание, че въвеждането на други критерии и изисквания, които не са съобразени със законово регламентираните и утвърдени принципи, ще има силен негативен социален, икономически и финансов ефект и ще наруши основен принцип на социалното подпомагане, а именно равнопоставеността. По отношение на третия въпрос, позволете ми да отбележа, че реализацията на предложението ще ангажира значителни допълнителни финансови и човешки ресурси за администриране на процеса по предоставяне на такава помощ, и това, съпоставено с реалния размер на помощите, които биха получили, прави тази дейност много неефективна. Следва да се отбележи, че ако се приеме такова предложение, ще бъде необходимо да се осигурят допълнителни бюджетни средства само за изплащане на помощта не по-малко от 27,5 млн. лв. лв. Като се добавят и допълнителните разходи за заплащане на преводни такси към банки и „Български пощи” АД или съответните ВиК дружества, които реално ще са по-големи от размера на помощите, това ще допринесе за значително увеличаване на тази сума.

в резултат на провеждани реформи, стига това да не е опит за решаване на проблемите на отделни сектори чрез системата на социалното подпомагане. Защото през тези 24 години с инструмента на социалното осигуряване се опитвахме да решим проблемите на всички секторни политики, с което

Благодаря, господин министър. Разбирам, от една страна, Вашите аргументи, но, от друга страна, със сигурност не мога да се съглася с няколко от фактите, които изтъкнахте. Първо, не се очаква чрез механизма на социалните помощи ние да решаваме проблеми на ВиК сектора и на ВиК инфраструктурата. Категорично не е това, което се очаква. Тук става въпрос, че ВиК секторът, от една страна, трябва да бъде реформиран и оптимизиран. Това предвижда стратегията и това е необходимата реформа. Тази реформа е задължителна условност по смисъла на условностите към България, за да получи европейско финансиране за инвестиции във водната инфраструктура. От друга страна, именно тези инвестиции, извършването на такъв тип инвестиции и всички тези инвестиции във водопровод, канализация и пречиствателни станции допринасят, за съжаление, за увеличаването на цената. Това е един нормален процес. Именно затова трябва да се намери механизъм. Най-реално пазарният механизъм, бих казала, е този механизъм на социалните помощи. Защото имаме опция – или имаме една истински, на икономически параметри, базирана цена, така както водният регулатор би следвало да я прави или водният регулатор ще продължи да изпълнява една, как да я наречем – социална функция, да натиска цената надолу. Натискайки цената надолу, ВиК дружествата не могат да инвестират в системата, системата се руши, системата е лошо поддържана. Ние виждаме как за 20 години липса на инвестиции от страна на ВиК дружествата в инфраструктурата, тя е съсипана, разрушена и на места течовете са над 80% от водата. Това е именно заради липсата на инвестиции и защото регулаторът натиска цената надолу, за да може той да е социално ориентиран. Това не е правилният подход. Цената трябва да е пазарно образувана, а на тези, които не могат да си плащат, трябва да им се помогне от държавата именно чрез системата на социалното подпомагане, но разбира се използвайки един добър механизъм, който осигурява равнопоставеност. Аз също не мога да приема аргумента, че няма да е равнопоставена, защото цената на различните райони е различна. Това отново опира до регулатора и до методиките за ценообразуване. Моят апел е все пак след преосмисляне да се намери механизъм да подпомогнем всички граждани, които няма да могат да си плащат тази увеличена цена на водата, но да не продължава този процес, който е налице в страната ни вече 25 години, на липса на инвестиции от ВиК дружествата в системата на водната инфраструктура.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 Никой от Министерството на труда и социалната политика не е казал, че когато и както и с колкото се увеличи цената на водата, Министерството на труда и социалната политика и Министерството на регионалното развитие заедно с Министерството на околната среда и водите няма да реагират така, че да не подпомогнат хората, които имат нужда. Тук става въпрос, че в момента имаме система за социално подпомагане, която гарантира задоволяването на основните жизнени потребности. Ако се увеличи цената на водата по механизма, за който Вие говорите, тогава системата на социално подпомагане може и да отговори с повишаване на индивидуалния коефициент, с повишаване на достъпа до такава подкрепа, с повишаване на гарантиран минимален доход. Има чисто социални механизми, с които може да се реши този въпрос. Ние от Социалното министерство от Социалното министерство сме против да се въвежда отделна целева помощ за вода. Защото тя предполага задължителна неравнопоставеност, а това е против принципите на социалното осигуряване. Отделно от това искам да Ви кажа за искам да Ви кажа за едно проучване, което е направено целево от служителите на Агенцията за социално подпомагане. От тези близо 50 хил. лица и семейства, които имат право на месечни на месечни социални помощи в България, само 10% са тези, които имат неразплатени сметки с ВиК сектора. Тоест, те не са проблем на ВиК сектора. Иначе аз разбирам Вашето желание, когато цената на водата се покачи, системата на социално подпомагане да отреагира. Аз тук Ви гарантирам, че като министър на труда и социалната политика, ако това се случи в нашия мандат, ние сме готови да подпомогнем тези, които имат такава потребност.

относно нарушение на трудовото законодателство в мина „Оброчище”. Заповядайте, уважаема госпожо Балабанова. Благодаря, господин председател. Уважаеми господин министър, уважаеми дами и господа, колеги народни представители! При наскоро проведена среща в град Добрич с бивши и настоящи миньори от мина „Оброчище” бях запозната със следните факти и нарушения, които са извършват на територията на мината. Получих информация, че се оказва натиск върху кандидатите за работа в мината. Обществена тайна в района е, че ако човек иска да бъде назначен на работа там, то той трябва писмено да се откаже от правото си да бъде представляван от синдикат. Заплахите на работниците там, които са оценени на първа екстра категория труд, са на стойност между 360 и 660 лева, нощният им труд се оценява на 23 стотинки на час. Нередки са случаите, в които миньорите не получават с месеци тези недостойни за техния труд възнаграждения и протестират. Припомням Ви, че тяхната форма на протест е да прекарват денонощия в мините. Неотдавна 56 миньори от рудник „Оброчище” протестираха в подземията за 36 часа. Последствията от един евентуален протест могат да се окажат фатални и да вземат човешки жертви. Освен това получихме информация, че при проведените тестове в мината се оказва, че въздухът там е толкова чист и незамърсен, че няма никаква опасност от силикоза. Вследствие на тези резултати към заплатите на работниците не се изплащат никакви вредни, което от своя страна кара работодателят да изплаща и по-малки осигуровки. Друг потресаващ факт е, че задължителните медицински прегледи на миньорите се извършват веднъж на 4-5 години. В тази връзка моля да ми отговорите: предприети ли са до този момент проверки и до какви резултати са довели те? Възнамерявате ли да предприемете нови действия за установяване на гореописаното нарушение и какви санкции ще претърпи концесионерът при доказване на неспазване на трудовото законодателство? Благодаря.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 била ли е мината обект на проверки и какви са резултатите от тях, бих искал да Ви запозная със следните факти. Предвид рисковия характер на дейността, предприятието е обект на периодичен контрол от страна на Инспекцията по труда на всеки шест месеца. Освен този контрол, са извършени немалко проверки по жалби от бивши работници. Само за онагледяване на броя на извършените проверки ще отбележа, че от 2011 г. до момента инспекторите по труда са извършили 36 проверки. В резултат на проверките са констатирани 171 нарушения, 86 от които касаят здравословните и безопасни условия на труд, а 84 – нарушения на трудовото законодателство. За отстраняването им своевременно са приложени принудителни административни мерки, а в 16 от случаите работодателят е бил санкциониран. Стойността на издадените и влезли в сила до момента наказателни постановления е 16 800 лв. Обект на контрол в предприятието са организацията по осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, състоянието на работните места и хигиената на труда. По данни на протоколите за измерване на факторите на работната среда, извършени от акредитираната от Изпълнителна агенция „Българска служба за акредитация“ лаборатория факторите на работната среда отговарят на количествените и качествените показатели по отношение на запрашеност в работната среда. Не са констатирани нарушения при наемането на работа на работници и служители, за които се изисква притежавана квалификация и правоспособност. Резултатите от контрола на трудовите правоотношения показват, че всички работници в дружеството са със сключени писмени трудови договори, като размерите на основните трудови възнаграждения на категориите персонал варират в широки граници. Освен основно трудово възнаграждение съгласно индивидуалния трудов договор, работниците получават допълнителни възнаграждения за трудов стаж и професионален опит, за нощен и извънреден труд, както и ваучери за храна. Стойността на ваучерите за подземните работници е 250 лв., а допълнителното възнаграждение за нощен труд е в размер на 0,25 лв. съгласно Наредбата за структурата и организацията на работната заплата. Друго допълнително възнаграждение, получавано от миньорите, е за условия на труд. То не е със задължителен характер. Получават и бонус към трудовото възнаграждение, който се определя от изпълнителния директор и зависи от финансовите резултати. Във връзка с питането Ви за бъдещи действия, които ще бъдат предприети от контролните органи на Инспекцията по труда, Ви уведомявам, че към днешна дата има образувани три производства за налагане на административни наказания поради неизпълнение от страна на работодателя на предписания от предходна проверка. На 12 декември 2013 г. в рамките на осъществения периодичен контрол на рискови производства и дейности Инспекцията по труда извършва нова проверка след задаването на Вашия актуален въпрос – проверка в мина „Оброчище“, по време на която е констатирано частично неизпълнение на дадени на работодателя предписания. констатираните нарушения са съставени три акта, като предстои издаването на наказателни постановления, с които ще бъдат определени размерите на глобите. Във връзка с поставения от Вас въпрос за протестите на миньорите от мина „Оброчище“ следва да отбележа, че в Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ не е постъпвала информация през последните три години

Благодаря Ви, господин председател. Господин министър, както знаете, ние от „Атака“ винаги гледаме казусите, с които се заемаме, да ги доведем докрай, до положителен успех. Затова ще Ви помоля за всички тези производства и проверки, които сега са започнали, но още няма резултат от тях, да ни държите в течение.

Ако концесионерът или работодателят може да си позволи да покрива тези административни глоби всеки път, а същевременно продължава да мачка работниците, работещи в изключително тежка работна среда,

Благодаря Ви, господин председателстващ. Уважаеми госпожи и господа народни представители! Уважаема госпожо Балабанова, уважаеми господин Александров! Изключително важно е спазването

да даде оценка за параметрите на околната среда и съответно да предложи предписания и решения за работодателя, в случая – на концесионера. Поемам ангажимента, когато приключат наказателните производства към концесионера, да информирам вносителите на актуалния въпрос за резултатите и ако са наложителни друг тип мерки,

Благодаря на господин Хасан Адемов – министър на труда и социалната политика, за участието му в днешния парламентарен контрол. Уважаеми дами и господа, преди да преминем нататък, искам да Ви съобщя, че времето за парламентарен контрол ще бъде удължено до 14,30 ч. за компенсация на

Първият въпрос, на който ще отговори, е от народния представител Борис Цветков Цветков относно политиката на Министерството на икономиката и енергетиката за управление и развитие на държавната собственост в капитала на „Монтажи“ ЕАД, получените резултати от дейността на фирмата до момента и вижданията за бъдеще. Господин Цветков, имате думата да развиете Вашия въпрос. Министерството на икономиката и енергетиката е принципал на фирми, в които е включена значителна държавна собственост. През 2013 г. обществеността на район „Искър“ в столицата беше скандализирана от продажба на държавна собственост в близост до новострояща се спирка на метрото

Ето затова задавам към Вас следните въпроси. Каква е политиката на Министерството на икономиката и енергетиката за управление и развитие на държавната собственост, в частност на държавната собственост, включена в капитала на фирма „Монтажи“ ЕАД? ЕАД? Какви са получените резултати от дейността на фирмата до момента? Как се е извършвал и се извършва подборът на ръководството на фирмата? Ще извършите ли проверка на действията на това ръководство, довело до такива резултати? Какви са вижданията за развитието на фирмата в бъдеще, за да се защитят интересите на българските граждани и да не се допуска ощетяване на държавата? ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: Благодаря, господин Цветков. Господин Стойнев, имате думата за отговор на въпроса.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 на икономиката и енергетиката, както и до наследството, което получихме от управлението на ГЕРБ и служебния кабинет. За по-голяма яснота ще Ви информирам, че през 2008-2009 г. „Монтажи“ ЕАД е било в относително добро състояние, като е реализирало годишни печалби между 500-600 хил. лв.

През този период задълженията на предприятието нарастват от 3,5 до почти 6 млн. лв. То не е изплащало редовно и в пълен обем заплатите на работниците и служителите си, което повишава социалното напрежение и довежда до периодични протестни действия. Тези тенденции са довели до това, че „Монтажи“ ЕАД, град София, е ответник по десетки трудови дела, за които има извадени изпълнителни листове и на тяхно основание съдии изпълнители предприемат действия по възбрана и продажба на недвижими имоти на дружеството, включително и цитираното от Вас общежитие. Предвид на всичко казано, веднага след встъпването ми в длъжност преустановихме неколкократните безуспешни опити за продажба на акции на „Монтажи” ЕАД и пристъпихме към приемането и изпълнението на програма за неговото преструктуриране и финансово стабилизиране, предвиждащо преструктуриране чрез обединяване на клонове и намаляването им от 12 на 4, оптимизиране на длъжностното разписание и намаляване на административния персонал, подобряване на координацията и взаимовръзките между звената на системите за контрол и управление, реализиране на мерки за повишаване на приходите и намаляване на разходите. Успоредно с това бяха освободени изпълнителният директор и председателят на Съвета на директорите на „Монтажи” ЕАД, които са били назначени в мандата на управлението на ГЕРБ по неясни за нас критерии. За изпълнителен директор бе назначено сега лице с двадесет и три годишен опит в дружеството, за председател на Съвета на директорите доцент, доктор на икономическите науки. В рамките на два месеца новото ръководство на дружеството приключи с процеса на преструктуриране и оптимизация на длъжностните разписания по поделенията. Публичните задължения към НАП в размер на 1 млн. 456 хил. лв. вече са погасени. Продължава изпълнението на програмата за стабилизиране дейностите на дружеството, като на Агенцията за приватизация и приватизационен контрол е възложена продажбата на неоперативни активи. С покриване на задълженията към НАП, „Монтажи” ЕАД ще придобие отново възможност да участва в процедури по Закона за обществените поръчки. Очакваме съвсем скоро на дружеството да бъдат възложени поръчки за изработка и монтаж на метални конструкции за близо 1500 тона на стойност около 3,5 млн. лв. Изпълняват се и ремонтни работи на различни промишлени обекти. С реализирането на програмата ще се постигне финансова стабилност и възможности за устойчиво развитие на „Монтажи” ЕАД, като още от тази година и през следващата то ще започне да генерира печалба. Относно търга, който Вие споменахте, тази продажба е осъществена от частен съдебен изпълнител на основата на спечелени дела от кредитори на дружеството и извадени от тях изпълнителни листове. Правомощията ми като министър не позволяват спирането на подобни съдебно изпълнителни процедури. За продажбата на многофамилна сграда в район „Дружба” са проведени два публични търга. Първият е бил при първоначална цена от 1 млн. 417 хил. лв., но кандидати не са се явили. Втората публична продан на имота се е провела при редуцирана първоначална цена от 1 млн. 133 хил. лв., като следствие на наддавателни предложения, спечелилият купувач е предложил цена от 1 млн. 670 хил. лв. Благодаря.

едно, като лоши резултати в самото управление на фирмата, а друго, като конкретни действия, които са довели до загубването на такава държавна собственост на скандално ниска цена. Тази сделка може да влезе в редицата от скандални замени и разпродажби на други имоти в нашия район и в цялата столица – замени „кон за кокошка” и продажби. Защото, съгласете се, с цена 110 евро на квадратен метър масивна жилищна сграда до спирка на метрото – няма такава цена, която да бъде допусната да се продаде от държавна, общинска или друга структура. Много съм обнадежден от конкретните мерки, които сте предприели и се надявам те да доведат до до подобряване на управлението и до излизане от тежкото положение. Но, пак Ви казвам, за съжаление, трябва да констатираме, че държавата, в случая и общината, защото имаме много нерешени жилищни проблеми на хората в „Дружба”, загубиха една значителна собственост в добро състояние

относно нарушение в Центъра на промишлеността на Република България в Москва. Заповядайте, господин Станилов.

Старият директор е сменен седем месеца преди края на мандата му, новият директор е назначен без конкурс със срок от две години, въпреки Закона за държавната администрация и Вътрешните правила на „Човешки ресурси”, утвърдени от министъра. Едно от първите действия на новия директор е свързано с грубо нарушение на постановлението на правителството на Руската федерация за охрана на обекти с дипломатически статут, какъвто се явява центърът. Съгласно своя устройствен правилник, центърът има дипломатически статут по Виенската конвенция за дипломатически отношения от 1961 г. и е част от зоната на работа на посолството на Република

документ задължава директора на центъра да осигури охраната му от подразделение на Министерството на вътрешните работи на Руската федерация, каквато е ситуацията при встъпването му в длъжност на 1 февруари 2013 г. В разрез със задълженията си, новият директор още в средата на месец февруари провежда спешен търг и поверява охраната на центъра на частна фирма. На фона на тази информация никак не е странно, че в центъра се стига до кражба с особено големи размери през нощта на 22 срещу 23 май. Двамата охранители са вързани от крадците с качулки без да задействат паник бутона в краката си, при осигурена дублирана техническа охрана от две видеокамери и дублирана звукова сигнална система е изкъртена защитната врата на помещението, в което се намира огнеупорната каса. В резултат на взлома е изпаднала цялата наличност в евро, долари и рубли от касата, които се равняват на около 1 млн. лв. Случаят е отразен широко от руските и български медии и въпреки това няма никакви реакции от страна на министерството,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

Руската федерация, е администрация по чл. 60 от Закона за администрацията. Съгласно чл. 4, ал. 2 от неговия Устройствен правилник, директорът на центъра се назначава от министъра на икономиката и енергетиката, съгласувано с министър-председателя на Република България и има дипломатически ранг като посолство на Република България в Москва. Правоотношението на директора възниква на основание чл. 61, ал. 2 от Кодекса на труда, чл. 19а, ал. 1 и чл. 60 от Закона за администрацията. Законодателят е определил длъжността да не е конкурсна и следователно правилата за конкурс по Кодекса на труда или по Закона за държавния служител не се прилагат.

Настоящият директор на центъра е дългосрочно командирован за срок две години, което не представлява нарушение на разпоредбите на наредбата. От 1 февруари 2013 г. е извършена промяна на ръководството на центъра на основание чл. 19а, ал. 2 от Закона за администрацията, съгласувано писмено с министър-председателя на Република България. Съгласно чл. 2, ал. 2 и ал. 3 от Наредбата за дългосрочните командировки в чужбина, когато интересите на работа налагат това или в случаите, когато служителите не изпълняват задълженията си, произтичащи от дългосрочното командироване, командировките им могат да бъдат прекратени едностранно и преди изтичане на срока на дългосрочната командировка по преценка на ръководителя на изпращащата администрация, в разглеждания случай – по преценка на министъра на икономиката и енергетиката. В тази връзка извършените кадрови промени в ръководството на Центъра на промишлеността на Република България са решени по целесъобразност от компетентния за това орган на изпълнителната власт. Според полученото в Центъра

Независимо от изложеното, Република България винаги е отстоявала дипломатическия статут на Центъра на промишлеността и неговите сгради, тъй като това оптимално отговаря на българския държавен интерес, но руската страна все още счита за необходимо допълнително да се проучи този въпрос. До настоящия момент руската страна официално не е признала дипломатическия статут и съответно Центърът на промишлеността на Република България не е включен в списъка на обектите, подлежащи на задължителна охрана от полицията и оказването на услуги по физическата охрана не е възможно. Полицията може да осигури единствено технически средства за охрана и сигнализация за безопасност. Поради посочените причини директорът на центъра стартира открита процедура по чл. 16, ал. 8 във връзка с чл. 14, ал. 1 от Закона за обществените поръчки за възлагане на обществена поръчка с предмет – охрана на сградите на Центъра на промишлеността на Република България в Москва за срок от една година. При провеждане на открита процедура възложителят изпраща обявлението за обществена поръчка до Агенцията по обществени поръчки за вписване в Регистъра на обществените поръчки най-малко 52 дни преди крайния срок за получаване на офертите. В срока за получаване на оферти или заявления за участие не е постъпила нито една оферта, а откритата процедура е прекратена и е обявена процедура чрез договаряне без обявление. Определената за изпълнител фирма е охранителна, създадена през 2000 г., притежава всички изискуеми се по руското законодателство лицензи и разрешения и е член на Руския съюз на охранителните фирми.

е изпратена грама до Министерството на външните работи, Министерството на икономиката и енергетиката и Министерството на вътрешните работи в Република България. Уведомени са руските правоохранителни органи, които извършват всички необходими оперативно-следствени действия. Непосредствено след приключване на действията – оглед, снемане на отпечатъци, изземване на веществени доказателства, показания от свидетели и други от компетентните руски органи, извършени на територията на Центъра на промишлеността, е възобновен работният процес на служителите в центъра, гарантиращ неговото нормално функциониране. По случая са образувани дела дела съответно от руските и от българските следствени служби. Следствените действия продължават и до настоящия момент. От страна на служителите в Центъра на промишлеността и в Министерството на икономиката и енергетиката се оказва пълно съдействие на разследващите органи. Благодаря Ви за вниманието. Прескочихте времето, но мисля, че това беше много важно. Професор Станилов, заповядайте за реплика. СТАНИСЛАВ СТАНИЛОВ (Атака): Уважаеми господин министър, аз съм доволен от изчерпателния Ви отговор на въпроса. Странното е, че моите сведения, които също са официални, документални, се разминават с тези данни, които Вие изложихте, но аз ще ги проверя още веднъж. Тук въпросът е: докъде ще стигнат тези дела и защо се е допуснало да стане такъв грабеж? Охранителна камера,

Уважаеми дами и господа, остават още две минути до края на предвиденото време. Мисля, че не е възможно да продължим нататък. Следващото заседание ще бъде в сряда, 22 януари 2014 г., от 9,00 ч. Закривам заседанието.